Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 7. töönädala esmaspäevast istungit. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll.

registreerunud 76 Riigikogu liiget, puudub 25.Järgnevalt, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise juurde. Teatavaks tehtud päevakorras on toimunud järgmised muudatused. Riigikogu liikmed Anti Poolamets ja Ants Frosch on tagasi võtnud rahandusministrile esitatud arupärimise nr 531, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi 5. päevakorrapunktiks. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on tagasi võtnud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 320, mille arutelu oli kavandatud kolmapäevase istungi istungi 9. päevakorrapunktiks. Ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku arvata kolmapäevase istungi päevakorrast välja 12. ja 14. päevakorrapunkt, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 289 esimene lugemine ja Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu 324 esimene lugemine. Seega jäävad need punktid päevakorrast välja. Head kolleegid, kas me võime asuda päevakorra kinnitamise

juurde?Arupärijad on tagasi võtnud tänase istungi 5. päevakorrapunktiks kavandatud arupärimise nr 531. Eelnõu algataja on tagasi võtnud eelnõu 320, mille arutelu oli kavandatud kolmapäevase istungi 9. päevakorrapunktiks. Eelnõu algataja on teinud ettepaneku arvata kolmapäevase istungi päevakorrast välja 12. ja 14. päevakorrapunkt, milleks on eelnõu 289 ja 324 esimene lugemine. Koos nende muudatustega panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 7. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Nüüd, head kolleegid, on võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt ma palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun! Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Ja teiseks, infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus- ja infotehnoloogiaminister. Mõlemad seaduseelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Suur tänu, proua Tõnisson! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Annely Akkermanni. Palun! Tere päevast, head kolleegid! Mul on suur rõõm anda üle põhiseaduslike institutsioonide suuremat eelarveautonoomiat loov riigieelarve seaduse muutmise seaduse [eelnõu]. See algatati täna rahanduskomisjonis ja see algatati konsensuslikult. konsensuslikult. Vajadus selle eelnõu või seadusemuudatuse järele on olnud kõne all juba vähemalt kümme aastat. Ma loodan, et sellise konsensusega, nagu algatamine rahanduskomisjonis, läbib see eelnõu sujuvalt ka ülejäänud menetlusetapid. Tere Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Leo Kunnase. Palun!

Riigikogus esindab meid komisjoni liige Raimond Kaljulaid. Elektroonilise side seaduse muutmise eesmärk on õiguslikult lahendada ohuteavituse kasutamine sõjaväelisel väljaõppel, täpsemalt õppekogunemistel, suurõppustel ja lisaõppekogunemistel. Õppekogunemiste lisamisega ei muutu seaduse regulatsioon sisuliselt, vaid täiendav alus võimaldab elu ja tervist või riigi julgeolekut ohustavate sündmuste lahendamiseks paremini valmistuda ka juhul, kui õppus korraldatakse eesmärgiga valmistada ette riigi sõjalist kaitset. Looduskaitseseaduse muutmise eesmärk on võimaldada sõjaväelise väljaõppe tõhusamaks läbiviimiseks ja riigikaitse eesmärgi saavutamiseks harjutada teatud reaalseid võimeid, näiteks pioneerisildade paigaldamist jõgedele ja nende eemaldamist. Eelnõus sätestatakse, et Keskkonnaamet saaks anda Kaitseväele nõusoleku kasutada ranna ja kalda piiranguvööndit ning ehituskeeluvööndit õppekogunemiste läbiviimiseks.

neli eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, järgnevalt läheme edasi tänase päevakorra juurde. Meil on täna päris mitu arupärimist. Kõige esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Andrei Korobeiniku, Aleksei Jevgrafovi, Lauri Laatsi, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ja Vadim Belobrovtsevi 22. jaanuaril käesoleval aastal esitatud arupärimine pankade liigkasumi ajutise maksustamise kohta. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku. Palun! üks? Suur tänu, austatud istungi juhataja! Hea peaminister, aitäh selle võimaluse eest! Ma olen ka kirjaliku küsimuse esitanud ja saanud vastuse. Meil on olukord, kus majandus langeb juba üle kahe aasta, on sügav majanduslangus, mis on tegelikult erakordne sündmus.

Praegu on viis minutit. Minu küsimus puudutas seda, miks mitte kehtestada pangamaksu olukorras, kus pankade kasumid on miljard eurot aastas, selle asemel, et võtta raha vaesemate käest automaksu ja käibemaksu tõusuga.

seaduseelnõus, otsuse eelnõus ei olnud juttu sellest, et me tahame võtta raha tagantjärele, vaid seal oli puhtalt maksumäär. Kui käituda nii, nagu tegi Leedu, siis võiks

Esiteks: kuidas on tegelik olukord nende lisalaekumistega? Kuidas on plaan selle maksuga käituda siis, kui saab läbi kolmeaastane periood,

tänu sellele kokkuleppele saame me pankadelt alates eelmisest aastast, aastatel 2023–2025, kui pankadel on suured kasumid euribori tõusust tulenevalt, lisatulucirca520 miljonit. See on tulu eelarvesse, see tuleb pankadelt

kehtestada ei saa. Nüüd jah, ma olen kasutanud sõna "kokkulepe", aga tegelikult on see ühine arusaam – me tõesti seda kuskil ei fikseerinud –, kuidas pangad solidaarselt panustavad. Nüüd teine küsimus: "Milline on seni olnud kokkuleppe mõju riigieelarve tuludele? Kas oodatud täiendavad 80 miljonit 2024. aastal ja 42 miljonit eurot 2025. aastal on reaalselt laekumas?" Kõigepealt, kogu majanduskeskkond on pidevas muutuses. Tänasel päeval näitavad kolme kuu euribori futuurid olulist langust, jõudes 2025. aastaks 2% juurde, mis on tegelikult kodulaenu omanikele väga hea uudis, sest laenuintress langeb. Samas, pankade kasumid alates 2025. aastast tõenäoliselt oluliselt langevad. Kasumimaksed on väga tihedalt seotud pankade kasumitega, aga sellele vaatamata me ootame, et pangad panustavad solidaarselt enam riigieelarvesse. 2023. aastal laekus avansilist tulumaksu 118,9 miljonit eurot. Võrdluseks, 2022. aastal laekus 50 miljonit.

2024. aasta avansilise tulumaksu prognoos on 135 miljonit eurot. Lisaks on riigi eelarvestrateegias lepitud kokku

2025. aastal 41,5 miljonit eurot. Kas need prognoositud summad ka laekuvad, saab täpselt [öelda] siis, kui selle aasta teine pool on [käes]. Avansilise makse tasumise tähtpäev tähtpäev on iga kvartali kolmanda kuu kümnes kuupäev, [makse tehakse] eelmise kvartali kasumite arvel. Seega, 2024. aasta esimese kvartali kasumi avansilise makse laekumist on võimalik hinnata 10. juunil 2024. aastal. Kolmas küsimus: "Millised on valitsuse plaanid seoses pankade maksustamisega pärast kokkuleppe kehtivusaja lõppemist? Kas on kavas sarnaseid kokkuleppeid sõlmida ka teiste sektoritega?" Panku on meil piiratud arv ja me jõudsime nendega ühisele arusaamale, et tulenevalt intressimäärade hüppelisest hüppelisest tõusust ja pankade kasumite suurenemisest panustavad nad riigieelarvesse rohkem, kui nad esialgu plaanisid. Just sellepärast, et me tagantjärele mingit maksu kehtestada ei saa. Eestis kehtib haruldane ettevõtete tulumaksuga maksustamise kord, kus kasumi maksustamine on tõstetud selle saamise hetkelt jaotamise hetkele, ja see on väärtus, mis on toonud meile edu ja mida me peame kindlasti kaitsma. Tagasiulatuvat maksustamist ma ei toeta, sest see läheb

väljaostmist ega toetamist riigilt ei vajanud, nad aitasid ise ettevõtlust, hoidsid majandust toimimas. Ja ka

ütleb nimelt, et õiguskindluse põhimõte on mitmetahuline, sisaldades õiguse avalikkuse ja arusaadavuse nõudeid, tagasiulatuva mõju keeldu ja õiguspärase ootuse ning usalduse kaitse põhimõtteid. Tagantjärele peale kasumite tekkimist erinevate sektorite maksustamine mõjutab kogu ärikeskkonda negatiivselt ja annab kõigile ettevõtjatele, nii siseriiklikele kui ka välisinvestoritele, vale signaali. Ma väga soovitan vaadata, mis Leedus selle tagajärjel on juhtunud. Mina soovin, et ärikeskkond oleks stabiilne ja etteaimatav ning säiliks maailmas ainulaadne ettevõtete kasumite maksustamise reegel, mis on olnud meie konkurentsieelis. Me lähtume oma tegevuses kehtivatest seadustest, sealhulgas maksukorralduse seadusest, mis ütleb, et maksuseaduse või selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. See põhimõte on kokku lepitud eelmise finantskriisi ajal, kui tehti kiiresti maksumuudatusi. Aitäh!

Ma pigem ootaksin ikkagi, et peaminister seisab eelkõige Eesti inimestega ühel poolel ja vaatab, kuidas oleks võimalik maksuküsimusi lahendada selliselt, et Eesti inimesed ja Eesti väikeettevõtjad kannataksid võimalikult vähe.

mis tegelikult teenivad praegu väga suurt kasumit. Teie valite ikkagi maksukoormuse suunamise just nimelt Eesti inimestele ja Eesti ettevõtetele, kes on niigi raskustes. Miks ja mis kaalutlustel te sellise valiku teete? Palun selgitage seda natuke. Aitäh, Esiteks, pankade maksukoormus on kõrgem kui tavalise ettevõtja maksukoormus. Pankadel on ainsana avansilise tulumaksu kohustus ja erinevalt kõikidest teistest ettevõtetest, kes on ettevõtte tulumaksust vabastatud, ei ole pangad ettevõtte tulumaksust vabastatud. Nii et pangad on kõrgemalt maksustatud kui

taskust. Riigil ei ole mitte mingisugust muud raha kui maksumaksja raha, täpselt niimoodi on. Me oleme üritanud maksumuudatusi tehes teha võimalikult

sõidukiomanikud. Ja kolmandaks on eraldiseisev automaks. Kuidas on niimoodi, et on täiesti normaalne maksustada kolmel erineval moel vähekindlustatud isikut, kellel on kas või üks väike mootorsõiduk,

Osav demagoogia muidugi! Te olete ise õppinud juurat minu teada. Te teate väga hästi, et õiguskindluse põhimõte [kehtib], me ei lähe kellelegi, Eesti inimestele tagantjärele mingit maksu kehtestama.

pangad on meil kõrgemalt maksustatud ja pangad panustavad riigieelarvesse 520 miljonit eurot. See on rohkem, kui me saame käibemaksu tõusust, see on rohkem, kui me saame ka automaksust. Aitäh! Aitäh! Mart Maastik, palun!

Ma täpsustaks üle: mis täpsemalt teile seal muret tekitas? Kolmanda kvartali eest on Leedu pangad maksnud üle 100 miljoni lisatulu. See on just nimelt lisatulu, mitte selles mõttes lisatulu, nagu teie ütlete, [mitte] kogutulu, vaid just nimelt lisaks. Ja ükski pank ei ole Leedust lahkunud vahepeal. Millegipärast nad arvavad, et see on täiesti sobiv majanduskeskkond nende jaoks. Mis ohte te täpsemalt nägite Leedus? Aitäh! Pangad on kapitalituru teenusepakkujad ja see tähendab seda, investeeringud, mis tulevad riiki, on seotud ka sellega, kuidas pangad käituvad. Ma soovitan teil vaadata, kas see on läinud Leedus paremaks või halvemaks. Soovitan vaadata ka Itaaliat. Itaalia, kes tuli ka pangamaksu mõttega välja, loobus sellest efekti pärast, mis sellel

Samaaegselt tõite te parlamenti ja surusite läbi tulumaksuseaduse muutmise seaduse, millega muu hulgas kaotatakse ära täiendav tulumaksuvabastus laste eest. eest. Selle hinnaks kujunebcirca170 miljonit eurot, lastega peredelt võetakse selle tõttu ära 170 miljonit eurot. Kas te saaksite meile palun selgitada oma maailmapilti ja seda, kuidas teie arvates on põhjendatum praeguses olukorras võtta ära 170 miljonit lastega peredelt kui 150 miljonit pankadelt, kes [teenisid] 940 miljonit eurot kasumit? Kõigepealt, veel kord: pangad panustavad riigieelarvesse täiendavalt tuludega. Teiseks, pankade solidaarsusmaks oleks vaid ajutine meede ja me leidsime selle võimaluse, et

mida teistel ei ole, ning 2025. aastast kaotab kehtivuse krediidiasutuste tulumaksu avansiline määr 14% ja nad hakkavad maksma 18% ehk see tõuseb Seda tuleb maksta igal juhul, sõltumata sellest, kas kasumit jaotatakse või ei jaotata. Seda teistel ettevõtlussektoritel ei ole. Lisaks rakendub 2025. aastast kasumi arvelt välja makstud dividendidele ja muudele kasumieraldistele ühetaoline 22%‑line tulumaksumäär.

Te oma ettekandes küsimustele vastates mitu korda mainisite, et pangad ei meeldi kellelegi. Mina ikkagi nii pessimistlik ei oleks, mõnele inimesele ikka meeldivad ka. Aga ma jätkan sealt, kus

Ja nii edasi ja nii edasi. Samas, vaatame seda pangamaksu. Te ütlete küll, et solidaarselt nad panustavad, aga need ei ole võrreldavad summad, arvestades seda, et 2022. aastal oli pankade tulu poole väiksem kui 2023. aastal ehk protsentuaalselt nad kindlasti ei panusta nii palju, kui nad saavad rohkem tulu. Kuidas te sellesse suhtute? Jaa, meil ongi erakordselt keerulised ajad. Paraku me peame tegema ühte, teist ja kolmandat. Me peame ühelt poolt kärpima kulutusi, mida me riigina teeme, sest need käivad meile üle jõu.

kõige selle eelarve. Selline seis lihtsalt on. Ja loomulikult, need ei ole populaarsed otsused, need on rasked otsused. Aga kas on võimalik neid otsuseid mitte teha? Ma arvan, et Eesti jätkusuutlikkuse

mille te olite kopeerinud üks ühele koomilisest fantaasiafilmist "Barbie". See on siis teie tase, te ei suuda isegi oma kõnet välja mõelda. Teie koht ei ole praegu ju üldse valitsuse juhina siin olla, sest te hävitate Eestit, ja mul ei ole teile mitte ühtegi küsimust. Aga mul on küsimus Eesti rahvale: kui kaua te kannatate veel seda Liivakasti-Barbiet meid juhtimas ja Eestit hävitamas? Kõik tüdrukud seal rõdude peal, see on see, kuidas naisi siin Riigikogus koheldakse.

Ma tuletan teile meelde, et me räägime siin pankade erakorralisest kasumist, mille maksustamine ei puuduta mitte üks gramm nende tavapärast, normaalset äritegevust. Te väitsite, et pangad on solidaarsed ja maksavad makse – no ma ei tea, mida teised ettevõtted siis teevad –, ja väitsite, et pangad maksavad rohkem kui teised. Minu teada on meil tulumaksuseadus ühine ja protsent ja norm ka kõigil ühine, mitte keegi ei maksa rohkem, kui on ette nähtud. Kui te seda väidate, siis palun tooge protsentuaalselt välja, kuidas on meil seaduses öeldud, kui palju pangad maksavad ja kui palju teised peavad maksma. Aitäh! maksma. Aitäh! Kui ma advokaadina töötasin, siis meil oli selline ütlus, et pilk seaduseraamatusse kergendab õiguse leidmist. Ma soovitan teil vaadata tulumaksuseadusesse ja te veendute ise, et krediidiasutustel on avansiline tulumaks, mida teistel ei ole. Avansiline tulumaks tõuseb

Aga minu küsimus on see. Tagantjärele keegi loomulikult ei hakka makse kehtestama, aga miks te ei ole tulnud automaksu asemel või koos automaksuga

populaarsusvõistlus. Muidugi tahaks teha populaarseid otsuseid, aga valitsus peab tegema õigeid otsuseid. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Proua peaminister! Te olete siin rääkinud sellest, et intressid on vahepeal madalad olnud, ja sellest, kui tublid pangad on. Noh, tegelikult, kui me võrdleme sellega, mis toimub Rootsis nii pangateenuste kättesaadavuse kui ka näiteks teenustasude ja intressitasemetega, siis Eesti selles pildis väga hästi välja ei paista. Needsamad pangad, kes tegutsevad nii Rootsis kui ka Eestis, kurnavad siin kliente rohkem. Meie eelnõu siht oli just see erakordne kasum. Keegi ei plaaninud minna tagantjärele kellegi edukust maksustama. Tegelikult pangad teenisid erakordselt tänu keskpanga tegevusele ja ma julgen küll öelda, et ise selleks lillegi liigutamata. Tõepoolest, ma olen teiega nõus, et see oleks ühekordne ja lühiajaline [maks], aga ajad ongi ju erakordselt rasked. Te ise käite meile iga nädal rõhutamas, kui raske on ja et tuleb pingutada. Miks te ikkagi otsustasite tunniajase vestluse peale loobuda sellest ideest? Mina ei ole seda ideed mitte kunagi toetanud just sellel põhjusel, et sellel on pikaajalised mõjud. Just ka see sõnum, mille me saadame õiguskindluse [kohta] kõikidele ärisektoritele: siis, kui teil läheb halvasti, riik ei hooli, aga kui te hakkate rohkem teenima, siis riik tuleb

selle jaoks, et teha kõiki neid olulisi asju. Pangad panustavad rohkem kui teised ettevõtted. Aitäh! Hea kolleeg Mart Maastik, iga Riigikogu liige võib esitada arupärimiste puhul ühe suulise küsimuse. Ma ei saa kahjuks teie küsimust võtta. Küll aga saan anda järgnevalt küsimise võimaluse Arvo Allerile. Palun, Arvo Aller! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Me ikkagi räägime kasumist, mis on tekkinud seoses euribori tõusuga. Nagu kolleeg Rain Epler ütles, pangad on töötanud siiamaani väga efektiivselt ja väljastanud laene

Ajad ongi rasked, nagu te olete ka ise mitmel korral öelnud. Ma ikkagi küsin: miks valitsus on võtnud [raha] peredelt ja ei ole võtnud pankadelt? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, seda peretoetuste vaidlust me oleme siin kõvasti pidanud. Me ju kõik teame, et peretoetused on Eestis tunduvalt-tunduvalt suuremad kui kõikides teistes riikides. Lihtsalt olukord on selline, et

mis on riigile kallis. Aitäh, proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Enne kui ma avan läbirääkimised, on küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Rain Epler, palun! Reeglite kohta võib-olla mitte, aga protseduuri kohta küll. Tahtsin lihtsalt kontrollida, kas siin saalis kostab hästi igale poole. Nii Varro Vooglaid kui ka Arvo Aller rääkisid ju tulumaksu[vabastuse] kaotamisest, mis on seotud lastega. Kas ka teie saite niimoodi aru? Peaminister hakkas rääkima lastetoetustest. Igaks juhuks: kas siin saalis akustika ikka töötab? Kuidas teie kuulsite? Uskuge mind, Rain Epler, saalis akustika töötab. Nii,

Head kolleegid, allesjäänud kolleegid! Suur tänu selle võimaluse eest! Siin kõlas päris mitu põnevat väidet. Hea peaminister soovitas vaadata, kuidas Leedus olukord on. Ma vaatasin, Leedu võttis sarnase seaduse vastu eelmise aasta mais ja eelmise aasta juulis avaldati Balti riikide välisinvestorite kindlustunde uuring. Eesti puhul ootab 58% välisinvestoritest olukorra halvenemist või samaks jäämist. Leedu on ainus Balti riik,

Võib-olla sellepärast, et seal ei ole Reformierakond valitsuses, aga võib-olla sellepärast, et seal võeti pankade kasumimaks vastu. Ei oska öelda.Mina olen teinud isiklikult päris mitu seaduseelnõu ja mõni neist on isegi seaduseks saanud.

Hea peaminister, Itaalia võttis selle maksu vastu oktoobris. Väide, et Itaalia loobus pangamaksu kehtestamisest, on vale. See ei vasta tõele.

aasta 3%‑lise miinusega. See on suurem kui Itaalia langus, Itaalia lõpetas sisuliselt nullis. Nii et ka see väide paraku tõele ei vasta. Ei vasta tõele ka see, et keegi oleks pakkunud kehtestada maks tagantjärele. Leedu on teinud pangamaksu nii, et nad võtsid seaduse vastu aprillis ja juunist hakkas pangamaks kehtima. Tõepoolest, kolmanda kvartali eest on nad kogunud 100 pluss miljonit eurot lisatulu. Ja see on lisatulu. Väita, et Eesti riik kogub kolme aastaga 500 miljonit lisatulu, on jällegi vale, sellepärast et tegemist ei ole lisatuluga, tegemist hea kolleeg Lauri Laats esitas väga õige küsimuse: kuidas on suurenenud pankade solidaarne panus protsentuaalselt? Hea peaminister ei ole sellele küsimusele vastanud ja ta ei ole sellele vastanud sellepärast, et pankade panus ei ole suurenenud, vaid on vähenenud protsentuaalselt. Nii palju siis pangandussektori solidaarsusest. Pangad on maksnud protsentuaalselt vähem dividende, kui nad tegid seda aastal 2023 või 2022. See on uskumatu, aga tõsi. Nüüd,

teinud hotellide käibemaksu tõusu ja loobunud sellest, sellepärast et see oli tõepoolest majandusele problemaatiline. Eesti ei taha Läti näitest õppida, aga väljamõeldud Itaalia näitest küll. See on tegelikult päris kurb näide kurb näide selle kohta, kuidas tehakse Eestis poliitikat: tuuakse väljamõeldud näiteid ja reaalsetest muredest naaberriikides õppust võtta ei taheta. Aga ega ma ei taha siin pikalt rääkida. Ma loodan, et pangamaks tuleb, ja ma loodan, et hea peaminister ikkagi loobub sellest pangandussektori advokaadi rollist ja mõtleb Eesti rahva saatuse peale. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Tuletan lihtsalt meelde, et [läbirääkimiste] ajal te saate veel kolm lisaminutit küsida, aga siis, kui te tutvustate arupärimist, on limiteeritud viis minutit ja siis lisaaega ei ole võimalik küsida. See oli minupoolne väike täpsustus. Aga aitäh teile! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Mart Maastiku. Palun!

huvitav seis, kus ühes ettevõtlussektoris, ainult panganduses on selline variant, et on loodud üks instrument, mida ettevõte ise ei juhi, vaid juhib keegi teine.

selle pealt, et kunstlikult tõstetakse mingisugune euribori protsent kõrgemaks –, läheb eraettevõtjale. Ma kujutan ette, et kui näiteks tõsta praegu ajakirjanduse käibemaks 9% pealt 22% peale,

Räägime sellest, et pangad on mingis suhtes solidaarsemad, et nad justkui maksavad avansiliselt oma maksud ära.

Ega nemad ju ei kaota midagi, ega nad sellepärast makse ju rohkem ei maksa. Nad maksavad varem, aga ei maksa rohkem. Ei ole mõtet hämada, et makstakse midagi rohkem.

See ei halvendaks nende, ütleme, ärimudelit mitte kuidagi, nad ei peakski arvestama sellega. Oleks ideaalne, kui see laekuks näiteks Eesti Pangale.

mitte igatahes nendele pankuritele, kes lisatulu teenivad. Püüdke valitsuses mõelda mõistlikult, nii et meil oleks kõigil hea siin elada ja me ei peaks neid Rootsi omanikest pankureid

Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Austatud kolleegid!

Juhtisin sellele tähelepanu ka oma küsimust esitades, aga ma arvan, et see väärib veel eraldi natukene pikemalt esiletoomist.Mäletatavasti möödunud aasta kevadel, mälu järgi oli see maikuus, esitasime me Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooniga eelnõu Leedu eeskujul ajutise pangamaksu kehtestamiseks sellisel viisil, et väljapakutud lahenduse kohaselt oleksid pangad maksnud solidaarsusmaksu tulenevalt asjaolust, et euribor on olnud väga kõrge. Selle tõttu on ühiskonnast nii kodanikelt kui ka ettevõtetelt riisutud kokku meeletu kasum:circa150 miljonit eurot rohkem. Nagu me teame, aasta lõpuks pankade kasum kujuneski ligi miljardi euro suuruseks, see oli 940 miljonit eurot. Ehk siis 940 miljonist, mis kasumit saadi, oleks makstud 150 miljonit ära solidaarsusmaksuna. Rõhutan: sellest erakorralisest tulust, mis on saadud ilma igasuguse nende tulemusliku tööta.

Ühe seadusemuudatusega kaotati selle eelnõuga ära ka täiendav tulumaksuvabastus laste eest. Noh, usaldusega seotuna rammiti see siit Riigikogust läbi nagu paljud teised eelnõud. Aga millest ei ole tahetud rääkida, on see, mis on laste eest täiendava tulumaksuvabastuse kaotamise rahaline väärtus. Selle rahaline väärtus on prognooside kohaselt umbes 170 miljonit eurot. Ehk lastega peredelt otsustas valitsus võtta ära 170 miljonit eurot. Nüüd pange see kõrvuti asjaoluga, et pankadelt, mis – veel kord olgu öeldud – riisusid eelmisel aastal 940 miljonit eurot kasumit, keelduti kategooriliselt võtmast täiendava maksuga ära 150 miljonit. Minu meelest on see selline infokild, mis räägib meile väga palju selle kohta, mis on selle valitsuse prioriteedid ja kelle huvide eest Eesti ühiskonnas tegelikult seistakse.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 Kõik see toimub olukorras, kus Eestis on teatavasti 100 aasta kõige väiksem sündide arv. Mitmed aastad järjest on tulnud uued negatiivsed rekordid, sel aastal tuleb ilmselt uus negatiivne rekord. Ja ma kordan: selle asemel, et maksustada täiendavalt pankasid 150 miljoni euroga olukorras, kus nad on teeninud miljard eurot kasumit ja plahvatuslikult mitmekordistanud oma kasumi tänu euribori tõstmisele, ütleb valitsus: "Ei, ei, ei, meie arvates tuleks see raha võtta ära hoopis lastega peredelt." Minu meelest ei ole võimalik teha mitte mingisugust muud järeldust, kui see, et valitsus ei tegutse reaalselt oma ametivande kohaselt, ei pühenda reaalselt oma jõudu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele, vaid lähtub eesmärgist teenida sootuks teiste huvigruppide huve ja heaolu. Antud juhul me näeme, kuidas seistakse mitte selle eest, et kaitsta oma rahvast pankadepoolse riisumise eest, vaid kaitstakse panku selle eest, et keegi ei saaks takistada neil rahva riisumist. Sellisest valitsusest tuleb Eesti rahval vabaneda niipea kui võimalik. Aitäh!

Ausalt öeldes on nii palju öelda. See valitsus viljeleb väga vastutustundetut maksupoliitikat. Ja miks see niimoodi on? Me oleme viimastel kuudel näinud, kuidas tõstetakse tõstetakse käibemaksu, kuidas tõstetakse tulumaksu ja aktsiise, ning nüüd on meil menetluses uus automaks. Kui me vaatame, kuidas juba kolleeg Varro Vooglaiu mainitud paljulapseliste perede toetust vähendati 200 euro võrra kuus ja kuidas kaotatakse maksusoodustused lastega peredele,

näiteks kommunaalarvete maksmisega, me näeme, kuidas ettevõtjad panevad oma ettevõtete uksed kinni. Ma ausalt öeldes ei ole kuulnud, et mõni pank oleks siin uksed kinni pannud viimasel ajal. Ei, need on ikkagi väiksemad ja keskmised ettevõtted. Automaatselt tähendab see ka töötuse tõusu. Seda me oleme ka juba näinud, et Statistikaameti andmete järgi on tegelikult töötus meil tõusmas.

kehtima 1. jaanuarist 2025 ja kui praegu oleks siin menetluses selle asemel või isegi selle kõrval pangamaks, siis hakkaks see kehtima täpselt samast päevast, 1. jaanuarist 2025. Pool aastat oleks ette teavitatud.

nii siin saalis kui ka kogu riigis. Kui valitsus oleks selle siia toonud kas automaksu asemel või selle kõrval,

selle vastuvõtmiseni enne jaanipäeva ja 1. jaanuarist 2025 oleks see juba kehtima hakanud. Ma arvan, et kui pankade liigkasum on peaaegu 1 miljard, siis see oleks toonud riigikassasse palju rohkem raha kui näiteks seesama ebaõiglane automaks. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Rain Epleri. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Proua peaminister! Head kolleegid! EKRE andis mais sisse eelnõu, niinimetatud pangamaksu eelnõu, mis sarnaselt Leeduga oleks pankade erakorralist kasumit maksustanud. Tegelikult oli eelnõu isegi mõnevõrra paindlikum, see oleks andnud pankadele valikuvõimaluse, kas keskpanga intressitõusust erakorralist kasumit jagada ühiskonnale tagasi selliselt, et mitte ainult tõsta kiirkorras laenuintresse, vaid tõsta ka hoiuste intresse, või maksta erakorraliselt kasumilt maksu. Ja seal oli kindlasti ette nähtud – jällegi sarnaselt Leeduga –, et võrdlusaastatega võrreldav kasum oleks jäänud puutumata ja ka kõike seda ületavat erakorralist osa ei oleks pankadelt ära võetud, vaid ainult osa sellest oleks riigikassasse võetud.Ühel hetkel, kui ka üks täna koalitsioonis olevatest erakondadest näitas välja positiivset suhtumist sellesse mõttesse, said pankurid aru, et olukord võib nende jaoks ebamugavaks muutuda. Me kõik mäletame seda visuaali, väga paljud inimesed on mulle öelnud, et seda oli tõepoolest kole ja piinlik vaadata, kui pankurid ühel päeval peaministrile külla läksid ja umbes tunnike või natuke vähem [aega] hiljem lehvivate pintsakuhõlmade ja naeratavate nägudega sealt tagasi tulid ja teatasid, et peaminister sai kõigest kiiresti aru ja mingeid makse ega muid nügimisi selles suunas, et erakorraliselt tekkinud tulu ühiskonnaga jagada, ei ole vaja. Tõepoolest, peaminister õppis väga kiiresti ja efektiivselt.Tänagi me kuulsime juttu sellest, kuidas oleks küll hirmus edukaid ettevõtteid niimoodi ootamatult maksustada. See oleks tõepoolest hirmus, kui keegi on teinud erakorralise pingutuse, teinud innovatsiooni või loonud midagi. Aga siin ei olnud sellega tegemist, pangad ise ei pidanud tegelikult lillegi liigutama, baasintressid hakkasid tõusma. Nagu Eesti kütuseäris tihti juhtub, kui maailmaturul nafta hind tõuseb, siis postil tõuseb hind kohe,

pangad lisakasumit teenisid. No ja siis veel peaministri jutt sellest, et pangad panustavadki rohkem. Tegelikult pankurid leppisid kokku, et nad maksavad ära veidi suuremas määras tulumaksu, sest see võimaldas neil seda teha madalama tulumaksumääraga. Nii et see on osalt peaministri enda demagoogia ja osalt puhtalt pankade PR-osakondades toodetud jutumullide edastamine. Tõepoolest, tegu oleks olnud ajutise, mõnes mõttes ühekordse või lühiajalise meetmega, aga kui me vaatame täna Eesti majanduse seisu ja vaatame geopoliitilist olukorda, siis [näeme, et] olud ongi rasked. Tegelikult oleks ka ühekordsed meetmed, mis toovad märkimisväärset tulu riigikassasse, igati vajalikud ja õigustatud, aga selle asemel – nagu täna siin mitu korda on öeldud – minnakse lastega perede rahakoti kallale. Ja automaksuga minnakse kindlasti nende inimeste rahakoti kallale, kes elavad suurtest keskustest kaugel. Ettevõtjad räägivad juba pikka aega, et lisaks maksutõusudele ning ka tasude ja lõivude tõusudele kägistatakse ettevõtlust regulatsioonidega. Nii et ausalt öeldes on äärmiselt raske aru saada, miks valitsus pangamaksu ideega kaasa ei tulnud, aga veel laiemalt sellest, mis nende plaan Eestile üldse on. Midagi positiivset täna ei paista. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Siim Pohlaku. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahvateenrid! Hea peaminister! Mulle tundus küll siin ettekande ajal, et ma kuulan pankade advokaati, mitte Eesti Vabariigi peaministrit. Kitsarinnaline suhtumine, pankade maksustamise halvustamine väga-väga kummaline oli seda kuulata. Opositsioon on pakkunud välja väga konstruktiivse lahenduse, kuidas viia maksukoormus vähemalt osaliselt ära Eesti inimeste ja väikeettevõtete pealt suurkapitali peale. peale. Peaminister kiitis küsimustele vastates Eesti ettevõtete tulumaksu süsteemi, kuid mina ütlen, et see tulumaksusüsteem võis anda meile eelise või edu 1990‑ndatel, kui meil oli päriselt palju omavahel võistlevaid väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, toimib see suurettevõtetele ja suurkapitalile konkurentsieelisena, sest kasumi arvelt ostetakse üles väiksemaid konkurente ja monopoliseeritakse turgu. Nii et tegelikult tasuks sellele küsimusele ka väga

Reformierakonna valitsus ilmselgelt ei esinda Eesti inimeste huve – seda on siin mitu korda öeldud –, vaid on selgelt pankade ja suurkapitali poolel. Meie rahvuslik kapital, paljud väikeettevõtjad, on valitsuse aetava poliitika tagajärjel, olgu selleks rumal energiapoliitika või lühinägelik maksupoliitika, sattunud tõsistesse raskustesse. Igapäevaselt tuleb teateid sulgemistest ja koondamistest. Aga see ei ole valitsuse jaoks oluline.

Veel kord: olen väga pettunud peaministri esituses ja loodan, et pankade maksustamise küsimus saab õiglase lahenduse. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas proua peaminister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised ja lõpetan meie esimese päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Lauri Laatsi, Aleksei Jevgrafovi, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Vadim Belobrovtsevi, Aleksandr Tšaplõgini ja Andrei Korobeiniku

Lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Me sooviks saada vastused kõige olulisematele küsimustele või vähemalt ühele olulisele küsimusele. Elu on Eestis läinud kalliks, väga kalliks.

Kõik need tegevused, need otsused, mis võeti eelmine aasta vastu siinsamas Riigikogus valitsuse ettepanekul, on mõjutanud elukallidust ja elukalliduse tõusu.

1,6% on jäänud minevikku. See on ka üks küsimus, mille [vastust] ma proua peaministrilt teada sooviks: kas keegi on pannud lihtsalt analüüsiga mööda või on asjaolud muutunud või on äkki keegi selles süüdi,

elukalliduse tõus. Ja kui vaadata tuleviku poole, siis juba 1. maist tõusevad jällegi maksud. Näiteks kütuseaktsiis tõuseb 7%, maagaasiaktsiis 20% ja elektriaktsiis 45%.

Aitäh! Austatud Riigikogu liikmed! Vastan küsimustele. Esimene küsimus: "Vastavalt Statistikaameti andmetele kasvas tarbijahinnaindeks 2023. aastal 9,2%. Kas selline hinnatõus oli ootuspärane ja kas valitsus on saavutanud seatud eesmärgid?" Valitsus ei sea eesmärke, mis on seotud tarbijahinnaindeksi tõusuga. Väikeses avatud majanduses nagu Eesti on kahjuks hinnamuutused võrreldes suuremate Euroopa riikidega oluliselt volatiilsemad. Valitsuse kõige tõhusam tööriist inflatsiooni ohjeldamiseks on eelarvepoliitika kujundamine ja seetõttu oleme teinud ka kulusid kokku hoidvaid otsuseid, mis siin on küll kõva kriitikat saanud. Keskpankade tööriist on rahapoliitika kujundamine, kuid nad on oma otsustes iseseisvad ega sõltu valitsustest. Mõlema meetme eesmärk on vähendada vaba raha hulka, mis omakorda vähendab nõudlust ja toob seeläbi kaasa hinnalanguse. Kui vaadata numbreid, siis [näeme, et] 2023. aasta suvise majandusprognoosiga võrreldes kujunes tegelik hinnatõus mõnevõrra aeglasemaks, ja see on positiivne näitaja. Teine küsimus: "Kuidas mõjutab selline hinnatõus üldist elatustaset Eestis?" Hindasid maailmaturul ja ka Eestis mõjutasid globaalsed tarnehäired, COVID‑i kriisi järsk lõppemine, energiakriis ja Ukraina sõda, mis koosmõjus tõid kaasa väga kiire inflatsiooni nii Eestis, lähinaabritel kui ka Euroopas laiemalt. Suuremal määral tõusid möödunud aastal Eestis toiduainete hinnad, see toimus sarnases ulatuses ka lähinaabritel. Samas võib positiivsena tuua välja energiahindade stabiliseerumise ja mõningase languse, näiteks 2023. aastal odavnes võrreldes 2022. aastaga mootorikütus 7,9%, gaasi lõpphind 41,5% ja elektri keskmine börsihind koguni 52,92%. Vaatamata nõrgale majanduskeskkonnale püsis palgakasv 2023. aastal tugevana, kolmandas kvartalis kasvas keskmine kuupalk 10,4%. Lihtsalt meenutuseks: samal ajal kasvas hinnatase umbes 5%. See tähendab seda, et et umbes 5% ostujõud reaalselt kasvas. Keskmine vanaduspension kasvas 2023. aastal 17,6% ja 2024. aasta aprillis kasvab veel 10,6%

Keskmine pension on 30 aastaga kasvanud ligi 26 korda: 30,1 eurolt 1994. aastal kuni 774 euroni sel aastal. Jällegi võrdluseks: hinnatase ehk tarbijahinnaindeks on sama ajaga kasvanud 5,42 korda. Ehk siis keskmine pension on kasvanud 26 korda ja keskmine tarbijahinnaindeks on kasvanud 5,42 korda. Järelikult on keskmise pensioni ostujõud kasvanud 30 aasta jooksul 4,73 korda. Kolmas küsimus: "Kuidas eelmise aasta hinnatõusud mõjutavad suhtelises ja absoluutses vaesuses elavate inimeste arvu? Kas prognoosite selle arvu kasvu või vastupidi?"

Suhteline vaesus näitab sissetulekute jaotust ühiskonnas ning see näitaja ei ole hinnatõusuga otseselt seotud. Kuna 2023. aastal toimus oluline peretoetuste tõus ning ka pensionid kerkisid aprillis 17,6% ehk üldisest palgatõusust kiiremini, kiiremini, võib arvata, et suhtelise vaesuse määr eelmisel aastal kahanes. Absoluutse vaesuse määr kerkis 2022. aastal 3,5%‑ni ja see tähendab, et suurenes absoluutses vaesuses elavate inimeste arv. Nende inimeste leibkonna koosseisu arvestatav kuusissetulek oli väiksem kui 303 eurot. Vaesuses elavate inimeste arv suurenes väga palju Ukraina sõjapõgenike tõttu, kes ei suutnud kohe endale tööd hankida ja kelle sissetulekud sõltusid seega toetustest.

Tõstsime maksuvaba miinimumi 31% ehk 500 eurolt 654 euroni ja see tõuseb veelgi. Pensionid, nagu ma ütlesin, kasvasid 2023. aastal 17,6% ja selle aasta aprillis tõusevad veel 10,6%. Oleme suurendanud üksi elava eaka toetust 200 euroni ehk 74% võrreldes 2022. aastaga.

Alates 1. jaanuarist suurenes elatisabi 100 eurolt 200 euroni kuus. Vajaduspõhine õppetoetus 2023. aastal kahekordistus. Eelnevalt oli toetuse suurus püsinud samal tasemel aastast 2014. Ja nii 2023. kui ka 2024. aastal võib absoluutne vaesus jälle väheneda lihtsalt sellel põhjusel, et hinnatõus jääb nüüd keskmiste sissetulekute kasvule alla. Aga need andmed avaldatakse alles novembris.Neljas küsimus: "Milliseid samme on valitsus astunud maksupoliitikas, et vähendada absoluutses ja suhtelises vaesuses elavate inimeste arvu?" Vaesuse vähendamiseks on maksupoliitika üldiselt väheefektiivne, lihtsalt sellepärast, et vaesemad inimesed tulumaksu ju sisuliselt üldse ei maksa. Sotsiaalpoliitikat saab kõige tõhusamalt ellu viia sotsiaalsüsteemi ehk kulutuste poole kaudu. Põhimõte on, et maksudena kogutud raha, millest kõige väiksema sissetulekuga sissetulekuga detsiilid maksavad väga väikese osa, suunatakse riigieelarve kaudu sotsiaaltoetustesse ning tasuta ja sümboolse tasuga avalikesse teenustesse. Statistika näitab, et Eestis on vaesuses elavate inimeste arvust kõige suurem osakaal pensionäridel. Eelnimetatud pensionitõusud adresseerivad seega vaesuse määra kõige otsesemal ja tõhusamal moel. Oleme kiitnud heaks ka heaolu arengukava 2030. aastaks, mis seab sihiks nii absoluutse ka suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamise.Viies küsimus: "Kas kaalute käibemaksumäära langetamist toiduainetele […]?" Ei kaalu, sotsiaalpoliitikat ei tehta maksude kogumata jätmisega, vaid kogutud maksudega. Ja teiste riikide kogemused näitavad, et toiduainete ja teiste kaupade maksumäära langetamise loodetud mõju võib jääda tagasihoidlikuks sel põhjusel, et osa maksumäära langetusest läheb kaupmeestele kasumiks. Ka

"Riigikogu täiskogu istungitel [ütlesite] mitmel korral, et käibemaksu tõus mõjutab hindu vaid 1,66%. Miks eksitasite selles küsimuses Riigikogu liikmeid Käibemaksu määra 2-protsendipunktilise tõusu maksimaalne mõju hindadele on 1,67%. See, et ettevõtjad tõstavad neid rohkem, süüdistades valitsust, on ausalt öeldes täiesti eraldi teema. Ükskõik Ükskõik millisel ajal, ka maksumäära muutumise ajal, on muid muudatusi kaupade hulgihindades ja muudes kaubanduse sisendhindades: palk, energia, sesoonsed tegurid, nagu kampaaniate algused ja lõpud. Nendes tingimustes ei tarvitse lõplik hinnatõus võrduda maksupoliitiliste muutuste mõjuga. Rahandusministeerium arvestas inflatsiooni prognoosis, et käibemaksu määra tõus kandub kogu ulatuses hindadesse ning selle mõju tarbijahinnaindeksile ulatub 1,4%‑ni, kuid arvestas taustamõjuks, et mõju on 1,66%-st väiksem, kuna mitte mitte kõik kaubad ja teenused ei ole 20%-lise käibemaksumääraga ning nende maksumäär ei muutunud. Nüüd, jaanuari andmed kinnitavad, et valdavalt lisati käibemaksu määra tõus kogu ulatuses hindadesse, tarbijahinnad tõusid kuuga 1,4%.

riigi kaitsevõimekust. Seetõttu on võrreldes 2020. aastaga oluliselt suurendatud riigikaitsekulutusi ja riik vajab selleks kõiki rahastusallikaid. 1. maist jõustuva

see, kui palju hinnad on langenud. Aitäh! Suur tänu! Teile on ka mitmeid küsimusi, proua peaminister. Esimesena saab küsimise võimaluse Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Palun! Aitäh! Austatud peaminister! Kui meil oli pangamaksu kehtestamise arutelu eelmises punktis, siis te ütlesite, et valitsus ei saa saata pankadele sellist signaali, et kui neil läheb halvasti, siis me ei hooli, kui läheb hästi, siis võtame raha ära. Aga millise sõnumi te saadate vähekindlustatud inimestele, keda on tegelikult hinnatõus kõige valusamalt löönud? Te ütlete, teie sõnum neile on järgmine: kui teil läheb halvasti, siis me ei hooli, ja lisaks me võtame [teilt] veel rohkem raha ära.Lisaks, ära.Lisaks, eelmise punkti arutelus te ütlesite, et põhiseadusest tulenev õiguskindluse põhimõte käib pankade kohta, aga ei käi tavaisikute kohta. Ma tuletan meelde, et tegelikult jaguneb õiguskindluse printsiip veel alaprintsiipideks, millest üks on õiguspärase ootuse põhimõte, usalduskaitse. Inimeste õiguspärane ootus on see, et valitsus ei tee otsuseid, mis on kahjulikud inimestele või teevad nende toimetuleku veel raskemaks. Millal te lõpuks hakkate tegema otsuseid, mis on reaalselt inimeste huvides ja parandavad inimeste kindlustunnet? Aitäh! Mul on teile hea uudis. Me tegelikult teemegi otsuseid täpselt sellest lähtuvalt. Me teeme neid otsuseid sellepärast, et Eesti kestaks, me teeme neid otsuseid sellepärast, et Eestisse ei tuleks sõda, ja me teeme neid otsuseid sellepärast, et Eesti inimeste heaolu kasvaks.Ja mul on [teine] hea uudis ka. Võib-olla te ei olnud siin saalis,

Need on inimesed, kes on kõige rohkem vaesusriskis. Oleme suurendanud üksi elava eaka toetust 200 euroni, 74% suurendasime. Toimetulekupiiri tõstsime ja toimetulekutoetust 33%. Need on kõige haavatavamad inimesed. Võrreldes 2022.

suurenes 100 eurolt 200 eurole ja vajaduspõhine õppetoetus kahekordistus 2023. aasta sügisel. Mul Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Mul on küsimus esmatarbekaupade, eelkõige toidukaupade maksustamise kohta. Teatavasti maksustab juba enamik Euroopa riikidest toidukaupu väiksemate määradega võrreldes näiteks luksuskaupadega.

selle maksumäära nullini –, nemad arvavad, et leib ja piim ei pea olema maksustatud samamoodi nagu luksuskaubad.

neis kohtades, kus on toiduainetel alandatud käibemaks, ei ole toiduained sugugi odavamad. Selles mõttes ei ole paraku üksühest korrelatsiooni, et see jõuab inimesteni. Maksupoliitika kaudu ei tehta sotsiaalpoliitikat. Neid inimesi, kellel on tõeliselt raske, me aitame teiste meetmetega, mitte

Aitäh! Täienduseks eelmisele küsimusele võib öelda, et teised on loomulikult kõik lollid. Need riigid, kes kasutavad madalamat käibemaksu teatud asjadele, toiduainetele, ravimitele ja nii edasi, on muidugi rumalad, sest nemad ei saa aru, et

läheb kogu aeg halvemaks. Ma ei tea, kust see vastuolu tuleb, ja seepärast on mul väga lihtne küsimus: kas te ise ka usute seda juttu, mida te meile räägite? Inimesed igatahes kindlasti ei usu. ei usu. Aitäh! Nii nagu president ütles oma kõnes, me räägime tegelikult liiga palju negatiivsest ja toome seda kõike kaasa. Ta kutsus üles rohkemale positiivsusele. Ma annan teile argumente, kuidas te saate rääkida headest asjadest. Esiteks, palgad kasvavad – kõige olulisem. 10,4% umbes 4,5%‑lise inflatsiooni tingimustes. See tähendab, et inimeste reaalne ostujõud kasvab. 30 aastaga on keskmine brutopalk tõusnud 111 eurolt

26 korda, samas kui hinnad on sama ajaga tõusnud 5,42 korda – inimestel läheb paremini. Tööturu näitajad on pigem positiivsed. Muideks, see on väga huvitav: tööealine elanikkond on märgatavalt kasvanud ja hõive on suurenenud oluliselt rohkem kui tööpuudus. Põhiline hõive kasvataja on olnud erasektor. Erasektor on loonud läbi ajaloo 300–4000 töökohta aastas, aga viimasel ajal on uute töökohtade loomine olnud kordades kiirem. Ja kõige olulisem: viimase aastaga on erasektor loonud 12 000 uut töökohta.

Nii Tallinna Sadamas kui ka Tallinna Lennujaamas on reisijate arv kasvanud. Sel aastal on Tallinnast väljuvatel lendudel istekohti rohkem kui 2019. aastal ja sellele eelnenud ajal. Ka raudteel on rohkem sõitjaid. Piimatööstuse poolt Eesti põllumeestelt kokku kokku ostetud piima [kogus] tõusis 7,4% ja jõudis lähiajaloo rekordtasemele, nii et põllumeestel peaks ka minema paremini. Kaubaveoühikute mahud kasvavad ja Eesti vabal meedial läheb hästi. Kui vaatate meediagruppide

Töötleva tööstuse mahu indeks on pööranud üles, see trend on pööranud üles. See tähendab, et võrreldes novembriga toodeti tööstuses 5,3% rohkem ja töötlevas tööstuses 5,9% rohkem toodangut.

räägite näiteks konkurentsivõimest. Siis, majandususalduse indeks on viimase viie kuu kõrgeim ja kasvab. Ja euribor on tulnud oma tipust alla ning kõik prognoosid näitavad, et see läheb ka edaspidi alla. Nii et ma soovitaks teil lähtuda

Ma soovitan küll teil ka kuulata presidenti, kes soovitas rääkida rohkem positiivsetest asjadest, mitte kogu aeg ühte häda kraaksuda.

Kas siis need meediagrupid, kellel majanduslikult hästi läheb, valetavad nii hirmsasti ja ajavad inimestel tuju pahaks? Või te ikkagi näete, et on natuke raske aeg ja võib-olla oleks saanud mõne otsuse teistmoodi teha? Või on kõik täiesti helge, hea

Ma ei ole öelnud, et meil ei ole keerulised ajad. Ma räägin, et on keerulised ajad. Aga negatiivsed uudised loomulikult müüvad rohkem. Kui kaotatakse 30 töökohta, on suured pealkirjad, kui luuakse 300 töökohta, siis seda pealkirja ei ole. See negatiivne foon

Aitäh! Lauri Laats, palun! Aitäh! Päris huvitavad vastused olid. Selline tunne on, et need vastused kirjutas ChatGPT.

olnud. Aitäh! Seda ma ütlesin oma vastuses ka, et ettevõtjad on tõstnud hindu rohkem, kui käibemaksu tõus ette nägi. Seda ma ju ütlesin, et sellest tulenevalt on toiduainete hinnad tõusnud rohkem, kui oleks saanud panna käibemaksu tõusu süüks.

Teie tegevuses on piltlikult öeldes aina rohkem üks samm edasi ja kaks sammu tagasi. Mina ka aru ei saa, kuidas headest asjadest rääkimine, positiivne mõtlemine aitab inimestel arveid maksta ja elukallidusega toime tulla. Mitte aru ei saa. Ja te ütlesite, et küll on paha, et näed, üks uudis on, et kaotati 30 töökohta ära, aga sellest ei kirjutata, et 300 loodi. Tõepoolest, avalikus sektoris Kliimaministeeriumis loodi 800 uut töökohta. Mina ainult ei saa aru, mida see meie majandusele annab. Kas te tõesti ei suuda mõista neid põhjuse ja tagajärge seoseid, mis meie majanduslangust põhjustavad?

Palun täpsustage oma küsimust. Palun mikrofon tagasi Kalle Grünthalile. Aitäh, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja! Kaja Kallas, ma küsin teist korda: kas te olete võimeline kirjeldama Eestis vaesuses elava perekonna elu, nimetades samal ajal selle tekkepõhjuse, kolme minuti jooksul? Aitäh, Kuulge, perekondade põhjused, miks nad on vaesuses, on väga erinevad. Vaatame, kes on kõige suuremas vaesusriskis: need on pensionärid. Ma võin öelda, et oluliselt tõstnud pensione, 17,6% eelmisel aastal, 10,6% tõusevad need sel aastal. Teine suur vaesusriskis olev grupp on üksikvanemad. Nende jaoks oleme me tõstnud lastetoetusi, aga ka elatisabi. Loomulikult, me teeme kõik selleks, et meil vaesus väheneks, inimestel oleks tööd ja leiba ning nad ei peaks kitsikuses elama. Õnneks on vaesuse määr Eestis siiski suhteliselt madal, me oleme üsna võrdne ühiskond. Aga perede põhjused, miks nad vaesusse langevad, on väga erinevad. Ei saa tuua ühtegi konkreetset mudelit, miks see ühel või teisel puhul nii on.

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Nädal tagasi avaldas Euroopa Komisjon 2024. aasta talvise majandusprognoosi, milles langetas Eesti SKP oodatava kasvu 0,6%‑le. Leedu majanduskasvuks prognoositakse 2,1% ja Läti majandus peaks kasvama 1,7%. Me asume küll ühes ja samas regioonis, aga millegipärast läheb meie naabritel paremini kui meil. kui meil. Lätil läheb peaaegu kolm korda paremini, kui tal on kasv 1,7% ja meil ainult 0,6%. Mis selle põhjus võib olla? Kas me ei oska riiki juhtida või kuidas teie seda prognoosi hindate? Aitäh, No kui riik juhiks majandust … See oli muidugi täiesti teine riik, kus riik üritas majandust juhtida. Selles riigis me enam küll olla ei taha. taha. On erinevad põhjused, miks meie majanduslangus on suurem. Üks peamisi põhjuseid on see, et meie majandus on palju rohkem seotud Põhjamaade majandusega kui Lätil ja Leedul ning Põhjamaadel ei lähe praegu hästi. See on olnud põhiline põhjus.Teiseks on ka

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Oma 22. veebruari kõnes, mille te Tartus pidasite, rääkisite te järgmist: "Meie "Meie elu siin Läänemere-äärsel maalapil ei ole kunagi olnud lihtne, aga samas pole ta ka kunagi olnud parem, kui on praegu. Järgmine aasta saab olema veel parem ja nii edasi ja nii edasi. See ongi elu mõte. Lennart Meri võttis selle oleviku- ja tulevikunägemuse 1997. aastal kokku väga lihtsalt ja väga ausalt: "Olukord on sitt, kuid see on meie tuleviku väetis."" Ma tahtsin nüüd küsida teie käest, et äkki te mõtestaksite meile lahti, mida te öelda tahtsite. Ühelt poolt te ütlesite, et meie elu on parem kui kunagi varem ja nii edasi ja nii edasi, järgmisel aastal veel parem, aga teiselt poolt ütlesite, et olukord on sitt. Kas ta on siis hea või on ta sitt?

enne Nõukogude suurt sotsialistlikku revolutsiooni aastal 1913 toodeti nii ja nii vähe traktoreid ja vaadake, kuidas nüüd, peaaegu sajand hiljem on kordades suurem traktoritootmine. Noh, see on sama jabur statistika. Aga fakt on see, et sellest hetkest alates, kui Kaja Kallas peaministriks sai, kuni eelmise aasta viimase kvartalini, mille kohta on statistika juba kättesaadav, on Eestis on Eestis olnud kumulatiivne inflatsioon 37,5%. Üheski teises Euroopa riigis ei ole nii kõrget inflatsiooni olnud. Palgatõusud ja pensionitõusud on sellele selgelt alla jäänud sellel perioodil.Nüüd, kas riik saab juhtida või ei saa juhtida majandust? Räägite, et Põhjamaades ja Saksamaal ka majandus langeb. Aga mitte nii palju!

need kaks asja ära. Aitäh! Kas ma tõesti sain õigesti aru teie vastusest Martin Helmele, et valitsuse maksupoliitilised otsused ei mõjuta majandust mitte kuidagi, et maksude tõstmine ka ei mõjuta mitte kuidagi sisetarbimist? Kas te tõepoolest väidate, et et maksumuudatused ei mõjuta majanduskeskkonda? Palun vastake sellele küsimusele. Teiseks, te rääkisite, et me elame paremini kui kolm aastat tagasi, aga samal ajal, kui vaadata statistikat, mille pangad on välja käinud, on eestimaalaste ostujõud kukkunud 2018. aasta

mida me peame tegema riigikaitsele … Ja ma tean, et see ei ole teie jaoks nagu üldse mingi teema, aga küsige oma fraktsiooni liikmelt Leo Kunnaselt, kas meil on vaja teha neid kulutusi praegu. Ta kinnitab teile, et on vaja ja on vaja teha rohkem. Seetõttu on meil vaja ka rohkem tulusid saada, just selle jaoks, et et tagada majanduskeskkonna stabiilsus, et sõda siia ei jõuaks. See on kõige olulisem ka majanduse toimimise seisukohast.

veel paremaks. Ma ikkagi tuleks selle Kalle Grünthali küsimuse juurde tagasi: kuidas te kirjeldaksite vaest perekonda ja kust on see asi alguse saanud? Aitäh, saate lugeda. No mina räägin faktidest. Kui te vaatate numbritele otsa, siis see on ju tõsi. Kas te tõesti väidate, et teie elasite 30 aastat tagasi paremini, kui te elate täna? Ma arvan … Ütlete Te elasite 30 aastat tagasi paremini, kui te elate täna? No vot, see on väga huvitav. See on tõesti väga huvitav. Ju siis teie ei lähe üldiselt selle alla. Mina mäletan küll, et sissetulekud olid ikka kordades väiksemad, need olid kroonides ja hoopis teised numbrid, kui on praegu. Aga ju siis teil oli

miks nad sinna on jõudnud. Põhjused on väga erinevad. Selle kohta on tehtud erinevaid uuringuid, raporteid ja analüüse, mida te kõik saate lugeda.

teie rahandusministri jutt, et tõstame makse ja siis maksukoormus langeb. Teie väide, justkui EKRE ei saaks aru ega tahaks kaitsekulutusi tõsta, on absoluutne vale, sest me oleme algusest peale, nii kaua kui me Riigikogus oleme olnud, nõudnud kaitsekulutuste tõstmist

Aitäh! Kui te olete olnud kogu aeg riigikaitsekulutuste tõstmise poolt, siis miks te ei ole neid tõstnud? Meie ei ole teiega koos valitsuses olnud, nii et te ei saa meid selles süüdistada. Kui teie olite valitsuses, siis meie olime opositsioonis, istusime nagu Mikid ja

proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head kolleegid! Mul on tõesti palve – see puudutab debati mõlemaid osapooli –, et jääme üksteise suhtes lugupidavaks ja viisakaks. Aga enne kui ma saan avada läbirääkimised, on

istungi juhataja koheselt reageerima. Teie ütlesite, et küsige pärast, aga minu protseduuriküsimus seondus sellega, et Kaja Kallas ei vastanud mu küsimusele.

tulema. Me ei saa teda enam kasutada, kuna te olete ta puldist ära lasknud.Ma tahan, lugupeetud Lauri Hussar, teile öelda sellist asja: see nupp on selle jaoks ja reeglid on selle jaoks, et te reageeriksite sellele

Aga ühes asjas on Kaja Kallasel õigus: Euroopas on täiemahuline sõda. Ja Kaja Kallas peab praegu Eesti rahva vastu täiemahulist majandussõda. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg Kalle Grünthal! Antud juhul ma siiski lähtusin sellest, et Kaja Kallas püsis oma vastustes teema juures. Kui ta ei võta omaks kõiki teie küsimuses olevaid kujundeid, siis ei ole midagi teha, tema õigus on selliselt vastata. Mina andsin teile muuseas veel küsimuse täpsustamiseks võimaluse ja te kasutasite seda. Ma ei

Henn Põlluaas, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, austatud esimees! Ma paluksin teil juhtida peaministri tähelepanu sellele, et kui ta ei tea mõnda vastust või ei mäleta, siis on alati võimalus seda öelda ning tulla selle juurde tagasi ja täpsustada, aga mitte hakata valetama. Peaminister [küsis]: miks teie – EKRE siis – ei tõstnud kaitsekulutusi, kui te olite valitsuses? Aga me tõstsimegi! Me tõstsime suurel määral, nii et see kasv oli nelja aasta jooksul täiesti märkimisväärne. Ja kui Reformierakond tuli võimule, siis esimese asjana võeti sealt 100 miljonit eurot kohe kõmdi

kõigepealt läbirääkimiste avaesinejaks siia Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Lauri Laatsi. Palun! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ega need vastused, mis me täna saime, ei kannata kriitikat. Ma nägin hästi palju ka oma kolleegide näoilmest, näoilmest, et nad olid hämmingus. Ühest küljest räägitakse, et meil läheb kõik hästi ja paremini ei saagi minna, aga teisest küljest on ikka väga keeruline olukord. Päris aru ei saa, mis ikkagi toimub.Teate, ikkagi toimub. Teate, neljas küsimus kõlas sellisel viisil: milliseid samme on valitsus astunud maksupoliitikas, et vähendada absoluutses ja suhtelises vaesuses elavate inimeste arvu? Lugupeetud peaminister vastas: ega maksupoliitikaga ei saagi seda asja reguleerida, sellepärast et vaesed inimesed ei maksa tulumaksu. See on päris uus teadmine, et vaesed inimesed ei maksa tulumaksu. jätame selle vastuse kõrvale, siis ma tahaks rääkida pigem tarbimismaksudest, sest igal juhul kõik inimesed maksavad makse. See, et meil on olemas inimesed, kes on tõesti viidud selle piirini, et nende tulud on niivõrd väiksed, nad ei maksa tulumaksu, on üks pool. Ja see on valitsuse tegemata töö. Aga Riigikogu on tõstnud käibemaksu ja ka teisi tarbimismakse ja just see viibki inimestelt rohkem raha ära. Need on tarbimismaksud. See on väga suur osa.

Siis oli üks vastus, mis kõlas sellisel viisil: sotsiaalpoliitikat ei tehta maksude langetamise, vaid maksude kogumisega. 2003. aastal võitis valimised Keskerakond. Valitsuse moodustasid Res Publica, Reformierakond ja Rahvaliit. Nende koalitsiooni lubadus oli, et nemad langetavad tulumaksu, ja 2005. aastast see ka juhtus. ka juhtus. Siinkohal tahaks küll korrata veel üle, et need otsused, mis tehti juba 2003. aastal Reformierakonna poolt või osalusel, ei olnud sotsiaalpoliitikat edasi viivad otsused. Seda teekonda jätkas ka järgmine peaminister Taavi Rõivas. Ma tuletan meelde, et plaan oli tegelikult ju langetada tulumaksu 26%‑lt 15% peale.

järgmisel aastal – ehk 2004 – tulumaksu langetamise edasilükkamisega riigieelarvesse laekuvad lisasummad suunatakse lastele, peredele, haridusele, kultuurile ja omavalitsuste tegevuseks.

absoluutset ja suhtelist vaesust, ja loomulikult on meil inimesi, kes tõesti ei suuda tulumaksu maksta, sellepärast et nende tulud on niivõrd väiksed. Ja see on väga-väga suur probleem.

ei olnud ajakohased, ei olnud väga asjalikud. Asjadest tuleb praegu rääkida ausalt, nii nagu nad on. Ja tegelikult tuleb püüda koos lahendusi leida. Siin saalis on kõlanud erinevaid ettepanekuid. Ma arvan, et ettepanek, mis puudutab pangamaksu, see ettepanek, mis räägib, et me ei tohiks praegu maksuküüru ära kaotada. Need on õiged lahendused ja ma arvan, et valitsus võiks neid kuulda võtta.

Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Kolleegid! Head arupärijad,

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Keskerakond. Sisulise töö poole pealt on muidugi opositsioon siin tegelikult üksi, sest sisulisele poolele valitsuselt tagasisidet ju praktiliselt ei ole. On, nagu ikka ikka Kaja Kallase puhul, süüdistused ja osundused: aga miks teie ei teinud, aga miks teie ja teie tegite ja teie olite? Teate, Kaja Kallas? Vaadake, me olime valitsuses kaks aastat kaks aastat! – ja nüüd te süüdistate, et meie ei koristanud teie eelmiste läbude sodi ära ja et me ei koristanud kahe aasta jooksul ära ka teie praeguse läbu sodi. Vaat ei õnnestunud, no kuidagi ei õnnestunud. Ei ole Heraklesed, et Augeiase tallid oleks õnnestunud kohe puhtaks teha. Vaat ei ole Heraklesed, oleme tavalised inimesed.Aga nüüd nende teemade juurde, mis siin tõstatusid. Kõigepealt ma vastan Kalle Grünthalile, missugune näeb välja ühe vaese inimese elu. Vaese inimese elu näeb välja nii, et umbes nädal enne pensi- või palgapäeva on tal raha otsas. Tal on raha otsas ja ta kuidagimoodi venitab nädalakese mingite varudega, mingisuguste leivajääkidega ja muude niisuguste

oma pensionist või väikesest palgast raha kõrvale, et maksta ära oma kommunaalkulud ja muud kulud, mis tal vältimatult on ja mida see valitsus

ja asemele võeti ukrainlane, kellele makstakse palgast, mida tema õde sai, natuke üle poole. Vaat niimoodi on töökohtade loomisega teil ka.Aga tulen vaese inimese juurde tagasi. Vaene inimene saab riided kaltsukast. Vaene inimene [saab] toiduabi. Vaene inimene elab selle mööbli peal, mille ta ostis nooremana Nõukogude perioodil, kui see oli talle veel kättesaadav, või mille ta on pärinud oma vanematelt. Selline on vaese inimese elu. Vaene inimene ei sõida luksusmaasturiga, nagu teie ette kujutate. Teie kujutate ette. Te kogu aeg inkrimineerite meile, mida meie ette kujutame. Ma inkrimineerin nüüd teile, mida teie ette kujutate: et vaesed inimesed sõidavad luksusmaasturitega, laristavad tohutult raha restoranides ja käivad soojamaareisidel. Ei käi. Ei larista. Ei sõida luksusmaasturitega. Vaese inimese elu on trööstitu sendisaagimine ja selliseid inimesi on Eestis sadu tuhandeid. Vaadake, mida te olete teinud, Reformierakond, 30 aasta jooksul, millest 66% ajast olete te olnud valitsuses koos teise Eestit hävitanud erakonnaga Isamaa. [Isamaa] on samuti 66% ajast valitsuses olnud, enamasti koos teiega.Maa on välja surnud. Maa on välja surnud! Nüüd suretame edasi, paneme koolid kinni.

Kui palju on tulnud uusi traktoreid müüki! Aga millest see räägib? See räägib ju sellest, et inimesed lõpetavad oma põllumajandustootmisi, põllumajandusettevõtlust – ja seda olete teie teinud. Seda olete teie teinud! Saeveskid lähevad kinni, kõik läheb kinni! Maa sureb välja. Inimesed ütlevad: meil ei ole Eestis enam midagi teha, me peame siit ära minema. Kas see ongi teie eesmärk või? Toome asemele ukrainlased, vahetamegi rahva välja. Ja siis te tulete meile mingit statistilist ulmelugu siia ette lugema. Ei ole mingit statistilist ulmelugu.Kusjuures mul on kuri kahtlus, et teie rõõmustate selle üle, et Ukrainas käib sõda. Te rõõmustate selle üle, et Venemaa ründas Ukrainat, sest nüüd te saate suruda kõik sõja kaela, kogu oma saamatuse, rumaluse, oma oma küünilisuse, kõik oma isiklikud ambitsioonid – küll NATO-sse, küll, ma ei tea, Euroopa liberaale juhtima, küll veel kuskile. Teie isiklikud ambitsioonid: oi, ma lendan kõrgel; küll on tore, et on sõda. küünilisus, uskumatu küünilisus. Eriti küüniline on see, et teie saamatuse eest surevad ukrainlased. Teie saamatuse õigustuseks justnagu surevadki ukrainlased rinnetel. Siis te räägite, et kõik võimalused on laual, et ka meie sõdurid võivad Ukrainasse sõdima minna, ja hoiate siin umbes kümmet tuhandet kutsealust: ei-ei, Ukraina pole meilt küsinud, Ukraina pole meilt küsinud, et me nad välja annaksime, et nemad rindele läheksid, aga Eesti poisid saadame. See variant on laual, kõik variandid on: mõtleme kastist välja ja lööme Eesti rahva kasti. Maksudega, sõjaga, kõigega – lööme Eesti rahva kasti. Ega siis pole midagi imestada, et 80% inimestest ütleb, et Kaja Kallas, astu tagasi, mine minema, jäta meid ellu ja jäta meid rahule. Täna siin nendele arupärimistele vastates te tõestasite veel et te ei tule riigi juhtimisega toime. Mitte kopika eest ka ei tule toime. Ja see on katastroofitee. Nii kaua, kui teie jätkate, läheb kõik ainult halvemaks. Aitäh! Kui palju on

Mida tähendab sõna "peaminister"? See ei tähenda mitte ainult seda, et ta on kõige otsustaja ja annab käskusid, vaid minu loogika ütleb, et ta on ka üks kõige targematest inimestest valitsuses. Kuulasin tema juttu elukallidusest ja see ajas lihtsalt – vabandust väljenduse eest! – iiveldama. Saadikud küsivad konkreetseid küsimusi, aetakse mingisugust ümmargust juttu, räägitakse protsentidest ja numbritest. Okei, jõudis kätte minu kord küsida. Küsisin: kas te oskate, Kaja Kallas, või olete võimeline kirjeldama vaese Eesti inimese perekonnaelu?

pikemalt, viis-kuus minutit. See näitabki inimeste haridustaseme vahet, harituse taset. Ega haridus üksi midagi ei anna, loeb ka haritus.

Ma ei hakka seda üle kordama, mida Mart rääkis, see oli absoluutselt õige. Kes tahab, kuulab järele. Mul on piinlik, et meil on selline peaminister. Aga ma ei tahaks ühes asjas Mardiga nõus olla. See on see, kui ta väitis, et Kaja Kallas on saamatu. Ma olen absoluutselt veendunud, et Kaja Kallas teab,

selle armee juht, kes hävitab Eesti rahva toimetulekuvõimet. See on see sõda, kus Kaja Kallas praegu toimetab, hävitades Eesti rahvast. Vähe sellest, oli tema ju ka see, kes kilkas kohe, et me peame Eesti sõdurid saatma Ukrainasse appi. Osa sellest plaanist on, need, kes ise ära ei lähe, hävitatakse. Hea Eesti rahvas, kaua te olete veel nõus sellise peaministri tegevusega? Kui madalale me peame laskuma selle tõttu, mida see inimene [teeb] meiega? Eesti väärib paremat juhti. Aitäh! Sulgen läbirääkimised ja me oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Suur tänu, auväärt peaminister! Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa ja Anti Poolametsa 13. mail 2023 esitatud arupärimine automaksu kehtestamise kohta,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud rahandusminister Mart Võrklaev! Lugupeetud minister, te olete öelnud, et mootorsõidukimaksu eesmärk on autostumise vähendamine ja keskkonnasäästlikuma sõiduki eelistamine. Olete rõhutanud, et riik, ka kohalikud omavalitsused, [peaksid] ise eeskuju näitama. Omavalitsusjuhtidele olete öelnud, et nad võiksid üle vaadata oma autopargi suuruse ja eelistada keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Praeguses majanduskriisis vähendab iga uue maksu kehtestamine ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. See ei aita kuidagi majanduslangusest välja tulla, vaid töötab sellele eesmärgile vastu. Küsimus on seegi, kuidas mõjutaks uus maks inimeste toimetulekut ning millised mõjud oleksid sellel leibkondadele, eriti maapiirkondade elanikele, kelle jaoks on sõiduauto kasutamine liikumisvabaduse oluline osa.Seega osa.Seega palun vastata [järgmistele] küsimustele. Miks te soovite kehtestada automaksu, mis oluliselt halvendab Eesti ettevõtlus- ja majanduskeskkonda? Kas te olete analüüsinud, millist negatiivset mõju omab automaksu kehtestamine Eesti elanikele ja Eesti ettevõtetele? Kuidas Kuidas mõjutab automaksu kehtestamine teie valitsemisala ja milliseid muudatusi olete planeerinud, arvestades seda, et automaksu peab kinni maksma maksumaksja? Aitäh! Aitäh! Palun nüüd arupärijate küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli, auväärt rahandusminister Mart Võrklaev! Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Vastan esitatud küsimustele järjekorras.Vastus esimesele küsimusele. Mootorsõidukimaks on meil tõesti kokku lepitud ja eelnõu on Riigikogule esitatud. Ei saa väita, et planeeritav maks olukorda halvendab, kuid mõju on sellel kindlasti. Keskkonnamaks, mis mõju ei avalda, ei oleks maksu eesmärgiga kooskõlas. Kui oleme prioriteetideks seadnud autostumise pidurdamise, säästliku liikuvuse suurendamise ja keskkonnasõbralikumate sõiduvahendite soosimise, siis peab maks vastavalt toimima ehk aitama kaasa muutuste tekkimisele ühiskonnas. Vastasel juhul saaks maks vastupidist kriitikat, et see ei täida seatud keskkonnaeesmärke ja on vaid riigi rahakoti täiteks. Tõsi, mootorsõidukimaksul on ka oluline rahaline mõju riigieelarvele.

autopark 1–3%. Uue sõiduki soetamisel on registreerimistasu disainitud soosima väiksema CO2‑näitajaga sõidukite kasuks otsustamist. Nendel tarbijatel, kes vahetavad oma sõiduki väiksema kütusekulu ja vastavalt ka väiksema süsinikuheitega sõiduki vastu,

Vanemate sõidukite madalam maks arvestab inimeste maksevõimelisust. Aastamaks soosib romude probleemi vähendamist ehk romude utiliseerimist. Maks on lihtne, laia baasiga ja väheste eranditega, et vältida manipuleeritavust. Tasu ja maksuhaldus on liiklusregistri liiklusregistri andmete põhine ning [tasu] on maksjal mugav maksta. Nüüd teine küsimus: kas te olete analüüsinud, millist negatiivset mõju omab automaksu kehtestamine Eesti elanikele ja ettevõtetele? Jällegi alustan positiivsest. Mootorsõidukimaksu eesmärk on piirata autostumist, et ümbritsev keskkond oleks puhtam ja meil kõigil oleks siin parem elada.

[kogust].Mootorsõidukimaks aitab meil katta ka suures puudujäägis oleva eelarve kulusid – sellest juba rääkisin. Samuti saame lahti romude probleemist: iga kolmas registris olev auto on peatatud kandega ehk sisuliselt seisab

viima jäätmekäitlusettevõtetesse. Aga jah, oleme ka analüüsinud negatiivseid mõjusid ja need on kirjas mootorsõidukimaksu [seaduse eelnõu] seletuskirjas. Sõiduautode omamine muutub kallimaks, kuid see sõltub tugevalt sellest, millist autot peetakse. Üldiselt suureneb auto omamise kulu 5–15% ja see aitabki autostumise vähendamisele ja säästvamate autode kasutuselevõtule kaasa. Maks avaldab mõju vähekindlustatud leibkondade toimetulekule, sest suurendab väljaminekuid.

leibkondade toimetulekuga: vanematel sõidukitel, mis üldreeglina on odavamad ja mida omavad väiksemate materiaalsete võimalustega leibkonnad, on ka oluliselt väiksem maksumäär.

Mõju maandamiseks on Sotsiaalministeerium koos erivajadustega inimestega välja töötanud vajaduspõhised tugimeetmed, mida rakendatakse 2025. aasta algusest

Ja kolmas küsimus: kuidas mõjutab automaksu kehtestamine teie valitsemisala? [Eeldan], et peate silmas aastamaksu kulu. Praeguse eelnõu järgi peaks Rahandusministeerium oma autopargi eest maksma aastas ligikaudu 5000 eurot, Maksu- ja Tolliamet 10 000 eurot.

sellepärast et seal on palju autosid. Meie õhk on selle võrra saastatum ja see mõjub meie tervisele. Ma arvan, et meie kõigi huvides on see, et meie õhk oleks puhtam ja tervis korras. Ja kokkuvõttes, mida rohkem on linnas autosid, seda suuremad on ka ummikud. Aitäh!

tegeleda. Romud on reaalne probleem keskkonnas ja seda ei ole mina üksi välja mõelnud. Võin rääkida loo. Paar nädalat tagasi reedel, tööpäev hakkas lõppema, helistas mulle üks härra Valgast – mu mobiilinumber on teatavasti avalikult kättesaadav

ja ka maapiirkonnast. Ja nüüd pangamaksust. Üllatus-üllatus, eelmine aasta enne suve te kõik siinsamas saalis, kui ma siin puldis olin, võitlesite maksumuudatuste vastu,

Ehk et sel aastal peaks pankadelt laekuma üle 200 miljoni euro avansiliselt tulumaksult ja täiendavalt dividendimaksetelt tulumaksu. Ma arvan, et see on märkimisväärne summa riigieelarves.

Ühtpidi eks me oleme siin vaielnud selle üle, kui palju ja kas üldse saab sisusse süüvida, aga [minister] kuidagi alustas niimoodi, et vastas kolleegi küsimusele ja siis lükkas mingisuguse pangamaksuplaadi peale.

pangamaksu, nii et ministri seletus oli täiesti asjakohane. Palun jälgime seda, mida üks küsib ja teine vastab. Ja tõepoolest, ma ei võta rohkem protseduurilisi küsimusi vahele. Varro Vooglaid, palun!

ostetakse Eestist, või te plaanite loobuda sellest registreerimistasust? Aitäh! Peab tunnistama, et me ei ole teiega tihti ühel nõul, aga praegu oli see koht, kus me oleme. Seda ma ütlesingi, et inimene ise valib,

just selleks, et ühtse turu vaates oleks sõidukid ja nende hind ja nende müüjad võrdselt koheldud. Eestis Eestis esmaregistreerimisel rakendatav tasu sai tagasiside põhjal seadusest välja võetud. Praegu on tõesti selles kohas erisus ja seda just selles vaates,

sõita bussiga ja buss seal on, siis ta sõidab bussiga, kui ta soovib [sõita autoga], siis ta sõidab autoga. Eeldus ei pea olema see, et peab tingimata autost loobuma ja sõitma igal juhul bussiga. Ma ei ole seda kordagi öelnud. See on sõnum, mida

lähtuvalt oma vajadustest ja oma tõekspidamistest ja ei ole mina see, kes ütleb, kuidas keegi elama peab. Ei soovi seda, ei plaani seda, ei kirjuta mina seda ette. Buss

on Euroopa kõige puhtam, Tallinn, Tartu ja Narva mahuvad kõige puhtama õhuga linnade hulka Euroopas. Mille vastu te võitlete? Aitäh! Veel kord:

hea tervise. Ma võtan viimase protseduurilise küsimuse küsimuste ja vastuste voorus, peale seda otse loomulikult jälle. Aga jääme ikkagi teema juurde, siin kipub debatiks minema, vähemalt ühe kolleegi küsimus seda oli. Varro Vooglaid, palun!

Aitäh! Minister ütles, et tema telefoninumber on avalik. See jäi mul kõrvu pidama. Ja kui te tahate ühte negatiivset vastust automaksu kohta, siis soovitan helistada Mart Võrklaevale – siis ta ei saa enam öelda, et talle pole helistanud need, kes on selle vastu.Nii,

meie automüüjad ebavõrdsesse olukorda. Kuidas sellist olukorda ära hoida? Aitäh! Selleks on tegelikult juba praegu reeglid olemas. Kui

Te ütlesite täna korduvalt umbes nii, nagu mina tahaksin [ennast] väljendada: "Ei ütle mina, millega peab inimene liikuma, ja keegi ei saa sundida inimest neid valikuid tegema, need on inimese vabad otsustused." Kõlab nagu muusika minu kõrvadele! Aga ometi on nii teie

kui kallis peab olema suurema auto registritasu, ja nii edasi ja nii edasi. Teie jutus on väga märgatav vastuolu. Kuidas [mõista] seda, kui te [kord] ütlete, et kõik on vabad, aga ülejäänud aja räägite, et te mõjutate ja mõjutate ja mõjutate, et tähtis on inimesi

teie [kasutatud sõnapaar] "vaba valik" kõlab nagu mingi NKVD‑lase ütlus, et vali, kas me laseme maha sinu või sinu lapse või naise või kas sa võtad mürki, pood ennast üles või laseme su maha – vali, valikuvabadus. Aga see selleks.Mulle ka muuseas helistavad inimesed, kes ütlevad, et automaks on hea, väga hea, aga juhul, kui seda maksavad ainult [selle] toetajad ehk siis need, kes seda tahavad. 80% inimestest ei taha.

kütuseaktsiis. Teie valitsuse ministrid räägivad, kuidas kehtestatakse veel maanteemaksud ja ummikumaksud ja ma ei tea, mis maksud. Kuna te

ja tõesti ka aktsiisimuudatused. Need maksumuudatused ja perehüvitiste riigile jõukohasemaks tegemine on aidanud meil katta ära kaitsekulud.

Aitäh, austatud aseesimees! Austatud minister! Tõesti, võib-olla see võrdlus ei olnud kohane, aga samas ma arvan, et minister võiks ka vältida võib-olla natukene ebaviisakaid väljendeid minu kolleegide suhtes.Jätkan Jätkan sealt, kus kolleeg lõpetas. Tõesti, te ju hakkate autoomanikelt makse koguma erineval moel: läbi käibemaksu tõusu, aktsiisitõusu ja ka läbi automaksu. Küsimus on selles, mida valitsus selle eest vastu pakub.

riigieelarve defitsiiti vähendada, et me saaksime päriselt teha riigi ja oma elanike jaoks olulisi asju ja et me päriselt neid ka siis teeksime. Ja nagu ma ütlesin, et oleme juba suunanud rohkem raha ühistransporti, oleme suunanud ja soovime suunata veel rohkem teedesse. Kahjuks ei ole tasuta ühistransport

Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea minister! Eelnõu kohaselt oleks automaksust vabastatud operatiivsõidukid. Aga teatavasti kõik

sedavõrd, et isegi istungi juhataja pidas vajalikuks selgitada, kuidas neid asju täpsemalt mõista. Asi on selles, et härra minister eelnevalt ütles, et tema väga respekteerib inimeste valikuvabadust otsustada ise selle üle, kas nad soovivad näiteks tööle või kooli või poodi sõita auto või bussiga. Aga me juhtisime tähelepanu sellele, et sellisel valikuvabaduse austamisel ei ole erilist sisulist tähendust. Me räägime inimestest, kes elavad piirkonnas, kus ei olegi võimalik liikuda ei tööle, kooli, poodi ega kusagile mujale bussiga, sellepärast et sealt lihtsalt ühistransport ei käi. Ei käi seal buss, tramm, troll, rong,

Aga probleem ongi ju selles, et kui me räägime inimestest, kes elavad piirkonnas, kus ühistranspordi kasutamise võimalust lihtsalt ei ole, siis kogu see retoorika muutub ju sisutühjaks. Kogu alus kukub ära ja jääb järele küsimus: aga miks siis selliseid inimesi karistada valiku eest kasutada autot, kui tegelikult valik taandubki sellele, et ei olegi mitte midagi muud valida? Võib ju väga kenasti öelda, et inimesed võivad ise otsustada, kas nad tahavad süüa kanaliha või veiseliha või lambaliha või lihtsalt kartuleid, aga kui laual ongi ainult kartulid, siis kogu see jutt veiselihast, kanalihast ja lambalihast on lihtsalt täiesti mõistusevastane. Nii et probleem, millele me püüdsime osutada, oleme pidevalt püüdnud osutada ja osutame ka edaspidi, on see, et kui te kehtestate selle maksu – meie arvates nagunii ei tohiks seda üldse kehtestada, Eestis on niigi liiga palju makse ja inimesed peavad riigile erinevate maksude kaudu kaugelt liiga palju raha loovutama

kas elada selles kohas, kus nad elavad, kus nende perekond on pikka-pikka aega elanud ja iseseisvalt hakkama saanud, ning kasutada autot või loobuda selles kohas elamisest, sest ilma autota seal elada ei ole võimalik. Tegutsegem loogiliselt ja järjepidevalt. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Sulgen läbirääkimised ja oleme ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. See on Riigikogu liikmete

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Meie arupärimine käsitleb kodualuse maa maksustamist. kodualuse maa maksustamist. Kodualuse maa mittemaksustamine on olnud üks väga positiivne areng, mida me oleme saanud enne praegust olukorda kümnendi jagu nautida. Ja see oli õige samm. Aga nüüd on selle hiiglasliku maksupaketiga, mis katab katab väga palju eluvaldkondi, mindud ka kodualuse maa maksustamise juurde. Nimelt, oluline on see, kas kodualuse maa puhul on ikka tegu õiglase maksuga, kui inimene tunnetab, et ta ei ole reaalselt oma kodu omanik, kui ta igal aastal peab oma omandiõiguse tagamiseks regulaarselt riigile raha maksma. See meenutab tahes-tahtmata pigem rendi- kui omandisuhet.

kus ma näen, et vaatamata kinnisvara kõrgetele hindadele on ikkagi üsnagi kehvas olukorras

maja enam pidada. Selliste näidete varal võime tõesti kahtluse alla panna olukorra, et nad on [ka edaspidi] omanikud. See [maks] ei kinnista omandisuhet, vaid võib nii mõnegi kolmandat-neljandat põlvkonda väärikat eraomandit

Mida tuleks teie hinnangul teha selleks, et vältida sellise olukorra kujunemist, kus kodualuse maa maksustamise korral ei asetuks keegi olukorda, kus oma kodu säilitamine muutub raskeks, kuna ei suudeta maamaksu tasuda? Kas te peate võimalikuks kehtestada kodualuse maa maksustamise ülemmäära, millest rohkem ei tohi maksu nõuda? Aitäh!

ehk on sisuliselt kohalik maks. Maamaksutulu kokku oncirca59 miljonit eurot aastas. Maksukulu seoses kodualuse maa maksuvabastusega oli eelmisel aastalcirca20 miljonit eurot.

maa maksuvabastus kuskile kadunud – ei, see praegu on, keegi ei ole seda ära võtnud, ja omavalitsus otsustab maamaksumäärade üle.

maa väärtusega. Kinnisvara väärtus korreleerub oluliselt inimeste maksevõimega. Maamaksumäärad on sõltuvalt maa sihtotstarbest erinevad, kuid üldine maksimaalne määr on

Maamaksumäärad kehtestab maamaksuseaduses sätestatud piirmääradest lähtuvalt kohalik omavalitsus

anda täiendavaid soodustusi riikliku pensioni saajatele ja represseeritutele. Lisaks on KOV‑il õigus toetada ajutiselt majanduslikesse raskustesse sattunud elanikku muude volikogu kehtestatud sotsiaalset tüüpi toetustega. Tõsi on ka see, et regionaalminister on ette valmistamas maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on suurendada

Kohalikud omavalitsused saavad vastavalt oma elanike vajadustele määrata, kui suur on kodualuse maa maksuvabastus. Jällegi, minu meelest on ka teie fraktsioonist korduvalt tulnud ettepanekuid, et omavalitsuste otsustusõigus peaks olema laiem, ja see on see, mida regionaalminister praegu ette valmistab. Ta kindlasti oskab neid detaile minust paremini kommenteerida. Aga olen ikkagi küsimusteks ja neile vastamiseks valmis. Aitäh! On küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh! Ma kõigepealt annaks siira soovituse mitte üritada sealt puldist kirjeldada meie erakonna poliitilisi seisukohti. See ei kuku nagunii välja, ja kui kukub, siis kukub valetamisena välja.

või on ikkagi niimoodi, et 2025. aastast kodualuse maa maksuvabastuse reegel kaob, ja te arutate seda, et äkki anda omavalitsusele võimalus see ise kehtestada. Aitäh! Aitäh! Ei proovigi teie poliitilisi seisukohti selgitada ega neist rääkida – seda te teete ikka ise. Lihtsalt peegeldasin seda, mida olen teie käest varem kuulnud. Kodualuse maa maksuvabastus on, kehtib praegu. Küsimustest jäi selline mulje, justkui see oleks kadunud ja valitsus oleks selle ära võtnud. Ei, kodualuse maa maksuvabastus 2024. aastal on. Kas 2025. aastal midagi muutub? sellega tegeleb regionaalminister, kes valmistab neid muudatusi ette. Nende muudatuste sisu minule teadaolevalt on see, et kohalikule omavalitsusele antakse laiem otsustusruum ehk et [ta saab] rohkem vabadust otsustada, kas

Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Olen palju mõelnud selle peale, et kunagi oli Reformierakond ikkagi suhteliselt mõistlik erakond. Seisti ju näiteks moraalsete põhiväärtuste eest, abielu eest, perekonna eest, minu meelest Ansip

Nüüd järgmiseks räägite juba poolehoidvalt kodude maksustamisest, mis ka ju tegelikult nügib inimesi omandama väiksemaid kodusid ja loobuma suurematest. Kas on veel mingit lootust, et te pöördute tagasi [kunagiste] positsioonide juurde, või on see muutus pöördumatu?

"Ehkki koalitsiooni esialgne plaan nägi ette kodualuse maa maksuvabastuse ja maamaksu tõusu piiri kaotamist juba 2024. aastast, siis rahandusminister Mart Mart Võrklaeva sõnul juhtub see praeguse tempo kohaselt siiski hiljem. [---] Valitsus liigub ministri sõnul sellises tempos, et kodualuse maa maksuvabastus ja maamaksu tõusu piir kaovad 2025.

maksuvabastus. Paluksin ilma pikema keerutamiseta öelda, kas on nii või ei ole. Aitäh! Kena, et minu sõnu kommenteerite, aga ei ole minul seda tahtmist ega ka võimalust

ERR‑is avaldatud sõnade järgi ei saa kuidagi öelda, et maamaksuseadus oleks muudetud. Seda teeb ikkagi Riigikogu. Sellega tuleb siia, kui tuleb, regionaalminister ja siis Riigikogu selle üle otsustab. Ja ma olen juba mitu korda öelnud, et jah, ilmselt tuleb arutlusele see, et anda omavalitsustele võimalus kodualuse maa maksu üle otsustada, ehk et nemad otsustavad, kas on vabastus või mitte. Teiseks, maamaksu ülemmäära piiri puhul on olnud jällegi jällegi mitmete omavalitsuste soov, et seda ülempiiri ei oleks, sest koos eelmiste maamaksuseaduse muudatustega ja maa korralise hindamisega juhtus mitmetes omavalitsustes nii, et maamaks mitte ei tõusnud,

Aga ilmselt te nõustute, et ka see ei ole mõistlik olukord, kus omavalitsused ei saa pakkuda teenuseid, mida on planeerinud. Riik läks siin korra appi. Aga see on see, mida omavalitsused on soovinud, ehk jällegi me kuulame ja arvestame ka omavalitsuste soovidega. Aitäh! Kena, et minu Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister! Proua peaminister siin kutsus üles rääkima ka positiivsetest asjadest. Tõepoolest, päike käib kõrgemalt, linnud siristavad, lumi sulab – kevad on kätte jõudmas. Aga selle kevadega kaasneb see, et varsti jõuab kätte juunikuu. Selle

temaatika tuleb juba kevadistungjärgul siia Riigikokku? See on esimene küsimus. Teine küsimus on see: kuidas te ise rahandusega juba päris palju tegelenuna suhtute sellesse, et andagi veel suuremal määral maksuraha otse omavalitsustele? Näiteks, et füüsilise isiku tulumaks laekukski omavalitsustele ja teatud ülesanded liiguksid nendele ja nad saaksid ise majandada selle rahaga. Aitäh,

palk –, liigubki kõik omavalitsusele. Ehk et suur osa üksikisiku tulumaksust läheb juba praegu omavalitsustele ja riik sealt oma osa, millega pakkuda riigis teenuseid, ei saa.

lähtuvalt maksumuudatusest. Samas suurendati pensionäride pealt makstavat osa. Nii et nulliring või mis iganes see matemaatiline tulemus on.

[maksu]lae ärakaotamine on omavalitsuste soov. Kas see siis tähendab seda, et kodualune maa saab maksustatud täies ulatuses, mis on seadusega maksimaalselt ette nähtud? Aitäh!

tegeleb regionaalminister. Ma ei oska lõpuni kommenteerida, kas sinna jääb mingi piir või mitte. Omavalitsuste arvamused, soovid ja mõtted on erinevad, eks tema kogub need kokku ja esitab parima või kõige mõistlikuma lahenduse.

Aitäh! Ma ei tea, kas te kuulasite eelnevat debatti või mitte, aga kodualuse maa maksu üle otsustamine, nii nagu muude maamaksu protsentide üle otsustamine, saab olema kohaliku omavalitsuse kätes. Seda ei otsusta valitsus, seda otsustab kohalik omavalitsus, sest tema teab kõige paremini kohalikke olusid

Tänan, juhataja! Tänan, minister, vastuste eest! Küll aga olid need vastused sellised, mis rääkisid justkui millestki muust, tahtsid sihtida tehnilisi teemasid, lükkasid vastutust omavalitsustele. Aga ometi, jutt on ju olulisest muudatusest, selle kõige kõigema, kodualuse maa maksustamisest nii maal kui ka linnas.Ei ole öelnud, et maamaks on üdini vale – seda mitte.

Kodu ei ole pelgalt kinnisasi, vaid sellel on laiem ühiskondlik väärtus. Statistika näitab, et oma kodu omamine on ka majanduslikult kõige efektiivsem eluviis. Rääkigu need 15 minuti linna

et tema märss tuleb kohe tühjaks süüa. Nii et kui Klaus Schwab räägib, et see Väikese Peetri märss tuleb tühjaks süüa, siis tuleks olla küll väga ettevaatlik. Eesti on koduomanike ühiskond, kus üle 90% inimestest elab enda või perekonna valduses oleval [maatükil]. See oli 1990-ndatel õige suund, me tekitasime omanike ühiskonna.

Tõsi, iga eestlane naudib kevade tulekut. Kui nüüd vaadata meie töö aspektist, siis ainult päikesetõusu imetlemisest ei piisa.

Nimelt, olukorras, kus meil on majanduslangus, kus meil on olnud ränk energiahindade tõus, kus meil on olnud Euroopa kõrgeim inflatsioon, on just just selliste baasvajaduste kallale minemine ohtlik. See ähvardab tõsiselt inimeste turvatunnet. Kogu vastutuse omavalitsuste peale on vale. Arvestage, et löögi all on ju põlisasumid. Nõmme näite ma tõin. On tehtud arvestusi,

mida samuti hakkavad maksma kõik sõidukiomanikud. Kusjuures need, kelle sõiduk on saastavam, maksavad aktsiisi rohkem. Ja kolmandaks, mootorsõidukimaks ise. – ükskõik milline –, maksavad maksu kolmel erineval moel. Vaatamata sellele, et põhjalikku mõjuanalüüsi erinevate sektorite vaates tegelikult ei ole suudetud teha, on tänaseks teada, et

Arvestades kõiki neid erinevaid maksumuudatusi, mida on nüüd järjest vastu võetud, olemegi koostanud arupärimise rahandusministrile ja soovime vastuseid sellistele küsimustele. Kas on läbi viidud analüüse, kuidas võib mootorsõidukimaks mõjutada auto- ja motosporti Eestis? Kas ministeerium on kohtunud erinevate alaliitudega ning kaalunud kompromisslahendusi? Kas on ka hinnatud seda, milline võiks olla hinnanguline protsendiline hinnatõus nendel spordialadel pärast käibemaksu kehtestamist, aktsiisitõusu ja ka mootorsõidukimaksu kehtestamist koosmõjus? Kas on plaanis rakendada erinevaid toetusmeetmeid auto- ja motospordi arendamiseks, et leevendada maksustamise negatiivset mõju nendele spordialadele? Ja veel selline küsimus: millised on valitsuse sammud, kui juhtub selline olukord, et auto- ja motospordialad hakkavadki erinevate maksude tulemusel vaikselt Eestis välja surema? Ma loodan, et rahandusministrilt saab nendele küsimustele vastuseid

et ei näe põhjust neid tingimata eristada, sest esiteks on neil selge keskkonnamõju: need kulutavad kütust ja kuluvaid osasid oluliselt rohkem kui näiteks eaka inimese sõiduk, millega käiakse korra nädalas poes. Teiseks, kui võrdleme suurusjärke – palk või pensionversusvõistlusautoga kaasnevad kulud –, siis [näeme, et] need on väga erinevad. Võistlusspordiga kaasnevad kõrged osalustasud, kindlustused, kulukas tehniline pool ja muu taoline.

Aga siiski, arvestades juba eespool vastatut, me ei näe põhjust eraldi maksuvabastuse tegemiseks. Milline võib olla hinnanguline protsendiline hinnatõus eespool nimetatud spordialadel pärast käibemaksu kehtestamist, aktsiisitõusu ja mootorsõidukimaksu kehtestamist koosmõjus? Mootorsõidukimaksu mediaan on 120 eurot auto kohta aastas

Kas on plaanis rakendada erimeetmeid või toetusi auto- ja motospordi arendamiseks, et leevendada maksustamise negatiivset mõju nendele spordialadele? Kuna meie hinnangul ei kuulu võistlusspordi sihtgrupp kõige haavatavamate

Ei saa kuidagi nõustuda, et mootorsõidukimaks põhjustab auto- ja motospordiala väljasuremise. Selle alaga tegelejad on valmis oluliselt kõrgemateks sõiduki ülalpidamiskuludeks. Aga mootorsõidukimaksu makstakse ikkagi võrdselt teiste tavasõidukitega. Aitäh! On küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh! Huvitav, ma olen peaaegu kindel, et pangad on ka valmis oluliselt rohkem maksma, aga sealt ei taha võtta, see on korduvalt selgeks saanud. Ma ei saa midagi teha, ikka ja jälle jääb kõrvu – ka eelmise arupärimise ajal – selline selline nõretavalt omandivastane ja jõukusevastane hoiak ja toon, et ahaa, neil on raha, sealt võtame, polegi vaja, ostke väiksem, käige jala. jala. See on tegelikult ikkagi kõige ehedam kommunism. Me loomulikult kõik mõistame, et teie erakonnas on see geneetiliselt sees, ja kommunismi juurde käib inimvihkamine.Aga mul on päriselt ka küsimus. Mida te kostate nendele inimestele, kes vanu autosid kollektsioneerivad ja on kogunud endale võib-olla kümneid vanu autosid, ja kui need on juriidilise isiku nimel – mitte eraisiku nimel, vaid juriidilise isiku nimel –, siis need lähevad kõik täie rauaga maksu alla. Lugesime nädalavahetusel näiteks ühest Ford T‑st. Kas nendel on ka liiga palju raha või? Aitäh!

lehvib kõrgel ja sajad tuhanded pealtvaatajad kuulevad Eesti hümni, käivad paralleelselt täiskohaga tööl. Paljud lapsevanemad käivad mitmel töökohal, et lapse unistusi täita, et ta saaks sõita. Ja see see teie seisukoht, et nad niikuinii saavad hästi hakkama, äkki nad võiksid üldse veel rohkemgi maksta, kuna nad kulutavadki rohkem ... Nad maksavadki rohkem, maksavad aktsiise rohkem, neil on muid kulusid rohkem. Mina olen omalt poolt teinud ka muudatusettepanekud

väga tänuväärset tööd. Loomulikult, me kõik elame kaasa meie sportlaste suurtele saavutustele. Olen ka teie motospordisaavutustele kaasa elanud, pean tunnistama. Väga tunnustan spordiga, sealhulgas motospordiga

ja siinsamas Riigikogu suures saalis. Võiks öelda, et valitsus on oma töö teinud ja mina olen selle eelnõu valitsuse poolt Riigikogule esitanud ja esimesel lugemisel selle siin saalis kaitsnud ja teiega koos debatti pidanud. Aitäh!

Kui juba sportlaste spordivahendite maksustamiseks läheb, siis tegelikult miks mitte [maksustada] ka suusad suusatajatel, teibad teivashüppajatel, tossud jooksjatel, reketid tennisistidel,

siis ma muidugi hea meelega nimetaks neid obstruktsiooniliseks, nii nagu te seda teete, ja ei tahaks nendega arvestada, sest ma arvan, et me ei peaks neid asju eraldi maksustama. Aitäh! Kui EKRE

Ma küsiks nii: kas te siis teete koos sotsidega astmelist tulumaksu või ei tee? Aitäh! Ei, me ei tee astmelist tulumaksu, me kaotame astmelise tulumaksu. See on jälle üks koht, kus me ju EKRE-ga oleme ühte meelt. EKRE oli ka suur maksuküüru tegemise vastane, nüüd on tekkinud armastus selle maksuküüru vastu. Aga ma saan ka teile lohutuseks ja rõõmuks öelda, et maksuküür kaob, järelikult maksuastmed tuhandete kaupa kaovad ehk et astmeline tulumaks kaob. Ja ei, astmelist tulumaksu me ei tee ja ettevõtete tulumaksu me ka ei tee. Head kolleegid, mul on palve – rõhutan, ainult palve – jääda ennekõike selle arupärimise juurde. Teema on ikkagi auto‑ ja motosport

et mis siis, et elekter maksab 4000 eurot megavatt[‑tunnist], see ei takista mitte kellelgi selle tarbimist, on ju. See on minu meelest äärmiselt küüniline ja üleolev Eesti inimeste suhtes. Ühest küljest muudate mingite asjade omamise niivõrd kalliks, et inimesed peavad neist loobuma hakkama, ja samal ajal ütlete kalanäoga, et

kuskilt otsast mõistlik ega Eesti inimestega mitte mingilgi moel arvestav, kui te ütlete, et tarbige, ja kui maksta ei jõua, siis ärge tarbige. Äärmiselt üleolev ja küüniline suhtumine. Aitäh,

inimestest ei taha teie poolt peale surutud sundvalikuid. Ja samas, nendesamade küsitluste järgi toetavad automaksu ainult Reformierakonna valijad ja ainult Reformierakonna toetajad ja neist tervelt 62% tahab automaksu. Mina teen teile ettepaneku. Äkki mõtlete selle üle.

kommunismilembust ja -armastust ma muidugi kuidagi omaks võtta ei suuda ega soovi, aga eks meil ongi erinevad sümpaatiad. Aga selle ettepaneku eest ma tänan teid.

"Ma ei saa lahti võrdlusest, et Reformierakond on meie uus Nõukogude Liidu kommunistlik partei ja keskkomitee fenomen seal toimib." Aga see selleks, ma ei taha selle üle vaielda.Küsin hoopis praktilist asja. Meedias on tulnud välja, et on palju inimesi, kes on oma auto juba aastate eest maha müünud, kuid ostja ei ole seda enda nimele vormistanud ja auto on endiselt registris vana omaniku nimel, aga paraku ei saa tema seda registrist maha võtta.

Seal tulevad vastavad regulatsioonid. Aga see pingutus saab olema mõistlik ja kindlasti mitte liialt kurnav. Kliimaministeerium tuleb sellega välja. Aga kindlasti on meie soov

Aitäh! Jällegi, kui EKRE fraktsioon või teie olete teinud mootorsõidukimaksu kohta muudatusettepaneku, et maksustada laevu või spordivahendeid, siis eks rahanduskomisjon arutab neid ettepanekuid ja teeb oma otsused. Praegu mootorsõidukimaksu eelnõus

Te ütlesite, et igaüks ise valib, kuidas ta liigub. Ja me saame ju aru, et kui suureneb alternatiivsete liikumisvahendite kasutamine, siis nõuavad need ka lisakulutusi taristutele.

tõukeratastele ja jalgratastele. Ja seda enam, et kui nüüd Reformierakond soovib viia kogu Eesti [ajas] 50 aastat tagasi, siis mul tekib küsimus, kas Riigikogu juurde tekib ka lasipuu, sest ma hea meelega käiksin hobusega tööl, kui mul oleks kuhugi teda kinnitada. Aitäh, Aitäh! Kas Riigikogu juurde tekib lasipuu või mitte? Eks saate selle ettepaneku Riigikogu juhatusele teha ja juhatus saab seda

diiselautode, võimsate diiselautode, linnamaasturite müük. Üks põhjendus, miks seda automaksu vaja on, on ju seotud sellega, et päästa planeeti ja keskkonda ja nii edasi. Kas te ei arva, et

on kõrgemalt maksustatud ja väiksemad, säästlikumad on vähem maksustatud, aga sellegipoolest ostavad endale võimsamaid autosid. Kas aastamaks on siis kõrge või madal? Ka mina seda uudist lugedes mõtlesin, et võib-olla

istungi juhatajal kompartei liikmena, kui eraomandivaenulik oli Nõukogude ühiskond. Seal ei olnud kogu aeg lausvägivald, vaid just nimelt nügimine – nügimine! Nügimine võimalikult Lasnamäe tüüpi elukohtade poole, nügimine siit ja nügimine sealt, sest eraomand oli kogu aeg tüliks. Ühe magistritöö pealkiri on "Nügimine kui võimu ja valitsemise tehnoloogia". Ja te räägite kogu aeg nügimisest. Jõuan ikkagi siia tänaste vastuoludeni välja. Nügimine kui võimu ja valitsuse teooria: te ikkagi surute inimest väiksemate autode poole, surute vähemate autode poole, surute väiksemate kodude poole. Kuidas te oma nügimisarusaama tõlgendate?

kus ta elab, millega ta sõidab, on see suur või väike, säästlik või mitte – need on inimeste vabad valikud vabal maal. Aitäh, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Kuna meil toimub kohe istungi juhataja vahetus, siis

Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! Jaa, ma tahaksin ka protokolli huvides ära märkida, et minister ilmselt ei ole kompetentne meie küsimustele vastama. Minu küsimus oli seotud sellega, et inimesed on hakanud ostma suure mootorimahuga võimsaid maastureid, diiselmootoriga maastureid, [mitte seepärast, et] et nad püüavad vältida] registreerimismaksu, mis võimsate autode puhul ulatub tuhandetesse ja tuhandetesse eurodesse. Ja selleks, et seda mitte maksta aastal 2025, kui auto registrisse läheb, ostetakse neid autosid praegu. Ja [minu] küsimus, millele ma aga vastust ei saanud, ei arva, et selle eelnõuga on valitsus endale jalga tulistanud? Nii et see oli kogu see sisu, aga tema selle asemel hakkas mulle inkrimineerima mingit poolte valikut ja otsustage ära ja te ise ka ei tea – need ei ole vastused. See ei ole see dialoog ega diskussioon, millele koalitsioon kogu aeg siin saalis üles kutsub. See ei ole see. Vastuste mitteandmine ja küsijatele mingite jumala võõraste sõnade suhu panemine – see ei ole vastus, see ei ole diskussioon ja see ei näita ministri kompetentsust. Aitäh!

Esiteks, muidugi praegu tulla valitsusel välja automaksuga on kõikidest võimalikest aegadest kõige ebasobivam. Meie majanduslikud prognoosid on negatiivsed, inimeste ostuvõime halveneb ja see kõik süveneb veelgi. Samal ajal kui teised riigid sellistes olukordades otsivad leevendusvõimalusi, soovib meie valitsus inimesi veelgi karistada.

ja seda maksavad samuti kõik sõidukiomanikud. Kusjuures need, kelle auto on saastavam ja tarbib rohkem kütust, kütust, maksavad ju rohkem peale. Ehk siis tegelikult meil juba on CO2‑komponendi reguleerimine olemas. On arusaamatu, mille jaoks on vaja veel eraldi välja mõelda midagi, mida üheski teises liikmesriigis pole.

niigi raske liigelda, aga valitsus teeb selle veelgi keerulisemaks. See on lihtsalt üks näide sellest, kuidas võetakse vastu erinevaid otsuseid, aga mitte kordagi ei vaadata kaks sammu ette, ei nähta tervikpilti ega hinnata erinevaid mõjusid. Niimoodi toimub väga erinevate valdkondade puhul. Üheks selliseks valdkonnaks on muidugi ka auto- ja motosport, mis on meie ühed ajaloolisemad [spordi]alad Eestis. Ma usun, et kõik mäletavad Kalevi suursõitu, paljud [inimesed] on üles kasvanud koos filmiga "Vallatud kurvid".

tänu kellele Eesti lipp lehvib kõrgel, tänu kellele kõlab hümn sadadele tuhandetele või isegi rohkematele pealtvaatajatele. Ja need sportlased, meie tipud, tihtipeale käivad paralleelselt täiskohaga tööl. Lapsevanemad panustavad oma viimsegi sendi, rabelevad mitmel töökohal, et täita oma lapse unistust, et laps saaks oma lemmikspordialaga tegeleda.

Kahjuks nii see on, riigi panus on olnud minimaalne. Me teame, et Eesti sport on niigi alarahastatud, motosport veelgi rohkem. Ja nüüd on riik otsustanud, et tegelikult võiks ka teenida meie sportlaste arvel.

ettevõtlus, sport, inimeste toimetulek ja lõpuks majandus. Õiguskantsler Ülle Madise on rõhutanud, et kokkuleppedemokraatias tuleb püüda leida suurtele muudatustele võimalikult lai toetus, nõnda, et ei teki väga teravaid vastasseise ega üldrahvalikku vimma oma riigi vastu. Aga mida näitab viimane küsitlus automaksu kohta? Küsitlus näitab, et automaksu ei poolda kolmveerand Eesti inimestest. Kolmveerand!

Me näeme, et praeguses olukorras kõige õiglasem, lihtsam, aga ka tervislikum lahendus meie ühiskonna vaates oleks see, et valitsus võtaks selle eelnõu tagasi ja kehtestaks selle asemel maksu hoopis pankade liigkasumile. Aitäh!

päevast päeva, seadusest seadusesse, otsusest otsusesse, on padupunane kommunistlik poliitika, mis vihkab eraomandit, vihkab jõukuse loomist, vihkab jõukuse omamist ja üleüldiselt vihkab ka rahvust, Eesti rahvust.

et te olete tegelikult jätkuvalt edasi kommunistid, nii nagu suur osa teie asutajatest on. Ja siis hakata kuidagi heietama, et see on meile kallis teema – ei, me kogu aeg süüdistame teid selles!Nii.

Äkki hakkate varsti maksustama ka mingeid basseine? Sest ühest otsast olete alustanud juba. Teie muster, teie tegevus viitab sellele, et teile meeldib maksustada sporditegemiseks vajalikku varustust.

Aga noh, vist on palju nõutud. Tuleme sellesama automaksuasja juurde. Kordan veel kord üle: seda automaksu ei tohiks meil Eestis teha, ei tohigi teha. Me võitleme selle vastu [igal] võimalusel. Kui te tõepoolest selle kehtestate, siis me igal juhul tühistame, nii nagu me tühistame kooseluseaduse ja abielu perverteerimise.

ma ei tea, kas helge mälestus või mitte, aga kui ma omal ajal olin siin puldis rahandusministrina, siis ma hakkasin heietama siin midagi töömees Urmasest, kellele ma maksin peost pihku raha mingi lihtsa töö eest, mis ta kodus tegi, ja selle peale reformikad tõmbasid

Aga mõistlikkust sellelt valitsuselt oodata – täiesti lootusetu. Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Palun!

kõik inimesed ei saa endale kohe osta uut säästlikku sõiduvahendit, võib-olla seetõttu, et nende sissetulekud on väiksemad, ja võib eeldada, et nad sõidavadki soodsama vanema sõidukiga, siis tõesti mootorsõidukimaks nende

Ja probleem ei ole ju ainult automaksus, vaid ma tõin välja, et probleem on selles, et meil on mitu erinevat väga suurt maksutõusu, mis koosmõjus

minuga kontakteerunud erinevad alaliidud, erinevad spordiorganisatsioonid, ‑klubid, sportlased, kes reaalselt tunnevad muret oma tuleviku pärast spordis. Aitäh!

arupärimine soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise edendamise kohta era- ja pereelus, [arupärimine] nr 268. Arupärimisele vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Helle-Moonika Helme, et antud arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustada. Palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Lugupeetud head kolleegid, kes on siin saalis! Tõepoolest, 12. mail 2023. aastal me andsime sisse sellise arupärimise, mille pealkirja lugupeetud eesistuja just praegu ette luges. Ja tõepoolest, siin on kirjas, et Eesti Vabariigi põhiseaduse § 26 kohaselt on igaühel õigus perekonna‑ ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras.On

seadustega ja ka näiteks siin täna pikalt jutuks olnud automaksuga. See on põhimõtteline inimeste eraellu sekkumine. Inimesi sunnitakse

teistsuguse fooni. Kuuldavasti käib, lugupeetud minister, teie juhitud ministeeriumis praegu töö ka niinimetatud transseadusega, mis sood sootuks ära kaotab ja soolise võrdõiguslikkuse temaatika omamoodi täiesti tühiseks muudab. Õnneks ei ole seda veel meile Riigikokku tutvustamiseks toodud. Loodame, et seda ei juhtu ka. Aga ikkagi, mis soolisest võrdõiguslikkusest me sellisel juhul räägime, kui sugusid enam ei ole, kõik on suhteline, või kui seda võrdsust peab jaguma terve tähestiku ulatuses.Nii Nii et jah, kuigi me praegu elame sellisel kummalisel ja veidral ajal, palume siiski ministril lahkelt vastata selles arupärimises esitatud küsimustele, kuna tema vastutusvaldkonnas on peaministri korralduse alusel ka soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise edendamine era- ning pereelus. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, et vastata arupärimisele, mis kannab numbrit 324. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Kokku siis kuus küsimust.Alustan esimesest. Millisel põhiseaduse §‑s 26 toodud alusel, kas tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitse, kuriteo tõkestamise või või kurjategija tabamise eesmärgil kavatsete hakata kodanike era- ja pereellu sekkuma ja seal soolist võrdsust ja võrdset kohtlemist edendama? Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine – see puudutab meie põhiseaduse § 12, mis räägib diskrimineerimise keelust ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Selle eesmärgi saavutamiseks sätestab seadus soolise kuuluvuse alusel diskrimineerimise keelu era- ja avalikus sektoris; riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutuste, haridus- ja teadusinstitutsioonide ning tööandjate kohustuse edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust; kahju hüvitamise nõudeõiguse tekkimise. Seadust kohaldatakse kõigis ühiskonnaelu valdkondades, välja arvatud registrisse kantud usuühendustes usu tunnistamisele ja viljelemisele või vaimulikuna töötamisele või perekonna‑ või eraelu suhetes.Teine küsimus. Kuna kehtivad soolise võrdõiguslikkuse normid sellist tegevust ette ei näe, kas kavatsete hakata muutma soolise võrdõiguslikkuse seadust ja kas olete selles osas küsinud ka naisorganisatsioonide arvamust? Eelmisest vastusest tuli

ja me oleme küsinud naisorganisatsioonide arvamust. Esimene kaasamisring ja kaasamisüritus tehti juba 2023. aasta juunikuus ja seal osalesid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ja Eesti naiste ühendus. Kõiki olulisi partnereid kaasatakse loomulikult ka eelnõude kooskõlastamise ajal. Kolmas küsimus. Mitut sugu teie edendamistegevus hõlmab? Kas kavatsete hakata edendama naiste ja meeste võrdõiguslikkust, nagu seda käsitletakse kehtivas soolise võrdõiguslikkuse seaduses, või hakkate edendama soolist mitmekesisust ja loobute binaarsest soosüsteemist? Ei ole kavatsust sekkuda nendesse küsimustesse

Kas teie hinnangul peaks säilima ametlikus keelekasutuses soopõhised mõisted "ema", "isa", "õde", "vend" ja nii edasi või tuleks need asendada sooneutraalsete mõistetega? Arusaadavalt ei ole seda teemat valitsuses arutatud, aga ma saan peegeldada siin iseenda seisukohta, et mitte jääda vastuseta. Meil

Viies küsimus. Kuidas tuleks teie hinnangul tagada peredes edaspidi kõigi erinevatesse vähemustesse kuuluvate inimeste võrdne kohtlemine ja vältida diskrimineerimist, see tähendab, kuidas kohelda pereelus võrdselt rinnalapsi, vanureid, erinevaid puuetega inimesi?

ja meil Eestis kehtib täiendavalt ka lastekaitseseadus. Aga lastega seotud õigusi on käsitletud veel paljudes teistes erinevates seadustes,

Ja kuues küsimus. Kas era- ja pereelus tekkivaid võrdsusteemalisi vaidlusi peaks teie hinnangul edaspidi lahendama soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik? Soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus ei reguleeri pereelu küsimusi, need ei ole voliniku pädevuses. Olen valmis vastama küsimustele. Aitäh! Ma hakkan sõnasabast kinni. Ühele küsimusele vastates te ütlesite, et keegi ei kavatse kaotada soopõhiseid mõisteid

millest te rääkisite, tähendabki kaudselt ka selle transseaduse lauale toomist meile siia, sest te olete isiklikult öelnud nii mõneski intervjuus, et see plaan teil järgmisena on? Aitäh!

on muudetud vaid nendel juhtudel, kui tegemist on samast soost vanematega, ja seda vaid dokumentides, mis ei ole seadused, vaid neist alamad dokumendid. Ja täpsustan: ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja Eesti Vabariigi põhiseaduses ei räägita emast ja isast, vaid

viidates infotunnile) kui ka siin öelnud, et seda seadust see valitsus Riigikokku ei too. Ja kui ma olen väljendanud oma seisukohta, siis on olnud see minu seisukoht.

hakkab naiseks riigi silmis, saab endale ka õigusliku identiteedi naisena, siis tal peaks olema täielik õigus kõigiga võrdsetel alustel osaleda naiste spordivõistlustel. Te väljendasite seisukohta, et jah, nii see peaks olema. Te olete nüüd vahepeal saanud järele mõelda. Kas te olete jätkuvalt selle täiesti mõistusevastase seisukoha juures või olete ehk jõudnud arusaamisele, et nii see ikkagi olema ei peaks, kuna naiste väärikusega, naiste väärikusega, naiste huvidega, naiste võrdsete õigustega ei ole kooskõlas see, et sisuliselt füüsiliselt, anatoomiliselt meesterahvad peaksid saama osaleda naiste võistlustel ja tulenevalt tugevamast füüsisest, geneetiliselt siis, võtma ära kõik kõrgemad autasud seal? Ma mäletan küll, kuidas ma toona sellele küsimusele vastasin. Toona ma ütlesin, et ma ei ole selle valdkonna ekspert ega saa anda sisulisi hinnanguid. Aga [võimalusi on rohkem]: mitte ainult

vastupidi. Minule on arusaamatu, mis asi see sooline võrdõiguslikkus üldse on. Mina olen kasvanud ajal, kui poistest kasvatati mehi kui poistest kasvatati mehi ja tüdrukutest kasvatati naisi. Naised olid muide väga uhked selle üle, et nad on naised. Võin tuua näite. Pärnus oli selline osa rannast, mida nimetati naiste paradiisiks. Seal naised päevitasid ihualasti, ilma igasuguste trikoodeta. Leidus selliseid perversseid mehi, kes käisid neid seal piilumas ja aeg-ajalt jalutasid provokatiivselt sinna naiste paradiisi. Naised loopisid sellisel juhul neid mehi senikaua muda ja liivaga, kuni need mehed sealt lahkusid. Vaat see oli sooline võrdõiguslikkus! Aga see, mida teie teete, on perverssus: perverssuse legaliseerimine ja pervertide muutmine ühiskonna privilegeeritud osaks. Nimetame asju õigete nimedega. Ja miks te arvate, et selle läbi muutub

Jaa, aitäh! Ega ma küsimusest lõpuni aru ei saanud, aga selge on see, et me lähtume erinevast väärtusruumist. Kui mina esindan seda osa maailmast, kes leiab, et inimesed on võrdsed, sõltumata nende soost, selleks et ennast realiseerida kas tööalaselt, haridusvaldkonnas või lapsevanema rollis, siis teie pigem seisate selle eest, et traditsioonilised soorollid oleksid muutumatud.

kuivõrd eetiliseks te peate seda, et soovahetuse käigus toimub steriliseerimine ehk siis sugu muutnud inimene ei saa hiljem füüsiliselt lapsi? Aitäh, see on terviseministri pädevusalas. [Teiseks], see, mis puudutab steriliseerimist, täpselt samamoodi ei ole minu pädevusalas. Mul puudub kompetents ja ma ei ole selleks ette valmistunud, sest et see [teema] ei olnud ka küsimustes, nii et ma jätan siinkohal vastamata. Aitäh küsimuse Aitäh! Mul on hea kuulda, et te ütlesite, et inimesed on võrdsed, sõltumata soost. Ma ikkagi eeldan, et te räägite normaalsetest sugudest. Aga meil on kolmapäeval päevakorras EKRE esitatud eelnõu, millega keelatakse avalikus ruumis nikaabi ja burka kasutamine. See on islamist, äärmusislamist tulenev naiste diskrimineerimise vahend, mida ei koraan ega islami usk ette ei näe. Seda kasutatakse tõesti ainult sellistes äärmusislamistlikes riikides ja äärmusislamistlikes perekondades sunnitakse naisi ennast maailma eest varjama. Noh, see ei ole ka seal normaalne, minu meelest ammugi siis veel meie kultuuriruumis. See on täiesti selgelt naiste kaitseks, naiste diskrimineerimise vastu. Kuidas teie sellesse suhtute? Aitäh! Ma saan tõesti rääkida ainult sellest, mida mina sellest arvan, sest arusaadavalt me valitsuses seda sellisel kujul arutanud ei ole. Kõige selle suhtes, mis puudutab erinevaid usutunnistusi, kehtib meil põhiseadusest tulenev diskrimineerimise keeld. Inimene on vaba valima

kogu avalikus ruumis peaks keeld olema, aga ma usun, et vähemasti haridusasutuste puhul on vaja tõsiselt kaaluda, kas sellised äärmuslikud soopõhised lähenemised ja eristamised on kohased või mitte. Anti Anti Poolamets, palun! Tänan, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Eelneva küsimuse jätkuks võiks öelda, et Prantsusmaa ja mitmed teised riigid on väga rangelt naiste kaitseks

suhtute? Kas sooviksite seda ka parandada Soome kombel? tõepoolest ei ole siin positsioonis, et valitsuse nimel selgeid positsioone võtta küsimustes, mida [valitsuses] ei ole arutatud.Nüüd sellest, mis puudutab Soome liiklusmärke. Tõepoolest, liiklusohutusega ma tegelenud ei ole, ka semiootikaga mitte. Mul puudub arusaam sellest, missugused märgid võiksid paremini töötada, sest liiklusmärkide ainukene mõte on liiklusohutus.

kes on hakanud ennast naiseks nimetama, võivad naistega koos sporti teha ja medaleid võita. Ma arvan, et te ei ole ühegi ala väga suur ekspert vast, aga kõige hullem on see, et kõik need eksperdid, kes meid on siin õpetanud viimastel aastatel küll koroona teemal, küll sõja teemal, on ju meie elu täiesti tuksi keeranud.

et öelda, ei, see ei ole normaalne, kui mehejurakad tõmbavad endale seeliku selga, lähevad naiste ujumisvõistlusele ja võtavad sealt kõik medalid ära, ei ole ju ometi ekspertiisi vaja. Aitäh küsimuse eest! Ma saan aru, et te soovite minult saada vastust, aga ma ei lähe provokatsiooniga kaasa (Saalis räägitakse.) ja ma ei vasta sellele küsimusele selle pärast, et see ei ole minu pädevuses. Terviseminister tegeleb soovahetuse küsimustega ja mul ei ole mitte mingisugust teadmist, et me teeksime täiendavaid muudatusi. Seega puudub ka põhjus siinkohal minul valitsuse nimel täiendavalt seisukohta võtta. Aitäh

siis kas teie hinnangul käitub ta õigesti, sest kõik on ju võrdsed, või ta ikkagi rikub kellegi õigusi või privaatsust? Tänan, Teile meeldib selliseid ekstreemseid olukordi kirjeldada ja nende kohta korduvalt ja korduvalt siin Riigikogu saalis küsida, aga minu meelest on võrdse kohtlemise volinik selle kohta väga kenasti öelnud. Ise on ta pärit Haapsalust, avalikus intervjuus ta seda küsimust puudutas.

Aitäh, hea istungi juhataja! Proua minister! Mu küsimus võib-olla kandub natukene selle arupärimise sisust kõrvale, küll aga tuleneb see ühest teie vastusest. Te olete tulnud siia ministrina arupärimisele vastama ja te ütlesite niimoodi: "Ma saan aru, et te ootate mult vastust, aga ma ei lähe provokatsiooniga kaasa." See lõi mind natuke pahviks.

suuliselt arupärimisele vastamise formaat on just nimelt selleks ette nähtud, et kui Riigikogu liige või liikmed soovivad midagi detailselt teada, siis nad detailselt ka küsivad ja minister saab detailselt ette valmistuda. Nendele küsimustele, mida [arupärimises] küsiti, ma olin vastused ette valmistanud, aga kui me läheme sealt oluliselt laiemaks – sest huvitavat temaatikat kindlasti siin ümber on veel ja veel, mida te sooviksite teada –, siis selleks ma ei ole täna ette valmistunud. Ja ma olen korduvalt öelnud, et kõik soovahetusega seonduv on terviseministri portfellis. Aitäh! Ma

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Kui kaugele te ikkagi selle sooneutraalsusega minna tahate? Sooneutraalsed WC-d juba tekivad, ka sooneutraalsed duširuumid. Kuhu te sellega välja tahate jõuda? Sooneutraalsed spordivõistlused? Veel kord: te küll ütlete, et te ei ole selleks küsimuseks valmistunud, ja nii edasi, aga

Aitäh! Ma kordan: sooneutraalsust, enamat, kui see praegu seadustes on, see valitsus reguleerima ei lähe.

definitsiooni nemad muutma ei hakka, ja nüüd siin minister ütleb, et soovõrdsuse teemaga nemad edasi ei lähe. Kas siin võib olla tegemist mingi järjekordse valega? Äkki fikseeriksime selle ära? Või mis seisukoha ma peaks võtma?

lausus. Nimelt ta ütles, et temal ei ole küll huvi anda siin mingisuguseid hinnanguid, milline mõtteviis on õige ja milline on vale. Minul küll on. Täitsa kohe olen valmis andma selle hinnangu, üks mõtteviis on õige ja teine on vale: meie oma on õige, teie oma on vale. Väga lihtne! Kui inimesed ei saa aru nii lihtsatest asjadest, et näiteks inimene ei saa oma sugu muuta, siis on tema mõtteviis väärastunud, sellepärast et teaduslik tõsiasi, objektiivne fakt on see, et ükski inimene ei saa muuta oma sugu. See, kes on sündinud mehena, jääb elu lõpuni meheks, kes on sündinud naisena, jääb elu lõpuni naiseks. Ta võib endale kujutada ette ükskõik mida, ta võib lasta ennast mutileerida, ümber lõigata ja nii edasi – see ei muuda seda, kes ta on inimesena kromosoomilisel tasandil. See on fakt, see on teaduslik fakt, kõik muu on lihtsalt ettekujutus, väljamõeldis, ulm, mingisugune illusioon, miraaž. Muidugi, igaühel on vabadus võtta enda maailmavaateks see, et ta elab ulmades, ta elab miraažides, ta elab mingites reaalsusest irdunud ettekujutustes, aga siis küll ei maksa väita, et tema maailmapilt ei ole kuidagi halvem kui nende inimeste maailmapilt, kes tahavad elada tões, tahavad elada kontaktis reaalsusega, vastavuses sellega, kuidas asjad tõeliselt on. on. Kogu see jutt soo vahetamisest ja soo muutmisest ei ole ju mitte kuidagi vähem irratsionaalne kui näiteks jutt sellest, et ma hakkan liiki vahetama, et ma kujutan ette, et ma olen koer, teen auh-auh ja kraabin käpaga ust ja kujutan ette, et ma olen koer ja hakkan nõudma, et te peate mind tunnustama koerana.

tulge siin oma vihkamist ja sallimatust mulle välja valama, eks ole! See on minu identiteet, teie peate seda aktsepteerima ja riik peab seda aktsepteerima." Või näiteks ma identifitseerin ennast 15‑aastase poisina.

Täpselt samamoodi nagu need naised, kes identifitseerivad ennast mehena, ei ole mehed, võin mina identifitseerida ennast 20‑aastasena, 65‑aastasena. Kuidas see vähem irratsionaalne on? Te vangutate pead, aga tulge pulti ja seletage meile, kuidas see on vähem või rohkem irratsionaalne. Inimene on see, kes ta on. Faktiliselt. Objektiivselt. Ja see, et ta kujutab ette, et ta on midagi muud, ei tee temast midagi muud. See on nii elementaarne asi, et sellest arusaamiseks ei pea olema ekspert ja sellisele küsimusele vastamiseks ei pea ennast kuidagi eriliselt nõunike abiga ette valmistama. See on lihtsalt elementaarne, terve mõistus. Ja kui teie maailmavaade on irdunud tervest mõistusest, siis on täiesti kohane öelda: jah, teie mõtteviis on vale! Aitäh! Aitäh!

2023. aastal esitatud arupärimine niinimetatud abieluvõrdsuse tagamise ja laste loomulike õiguste kohta, [arupärimine] nr 324. Arupärimisele vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Ma palun Riigikogu kõnetooli, arupärijate esindaja Varro Vooglaid, et antud arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustada. Palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Head kolleegid! Ja lugupeetud Eestimaa avalikkus, kellele ma seda arupärimist tutvustama hakkan! "Nagu me teame, on valitsuskoalitsioon seadnud eesmärgiks abielu mõiste radikaalse ümbermääratlemise," kirjutasime seda arupärimist esitades maikuus. Nüüdseks ongi see abielu väärastamine ära tehtud, hõlmates siis abielu mõistega ka homoseksuaalsed suhted. Sisuliselt tähendab see abielu seni tuntud tähenduse hävitamist. Toona kirjutasime, et muu hulgas soovitakse anda homoseksuaalsetele paaridele ka võõraste laste lapsendamise õigus, ja seda ongi tehtud. Seejuures on esitanud valitsuskoalitsioon abielu mõiste ümbermääratlemise püüdlust pidevalt abieluvõrdsuse retoorikat kasutades, kujundades seeläbi ühiskondlikku hoiakut, nagu siiani ei oleks Eesti Vabariigis kunagi olnud inimestele tagatud võrdset õigust abielluda. Väide, et kõigil on olnud võrdne õigus abielluda, ent küsimus on lihtsalt selles, mida abielu tähendab, lükatakse arutellu astumata tagasi.Samas paistab, et valitsuskoalitsioon ei ole oma lähenemises loogiliselt järjepidev, mis on ka põhjus selle arupärimise esitamiseks. Nimelt jääb arusaamatuks, miks valitsuskoalitsiooni esindajad küll räägivad alatasa abieluvõrdsuse tagamise soovist, samas ei ole pandud vastavasisulise eelnõuga ette võrdset õigust abiellu astuda ka sugulastele, näiteks ema ja poeg või miks mitte ka isa ja poeg, või rohkem kui kahele inimesele. Ehk ikkagi säilitatakse grupid, kellele nii-öelda võrdseid õigusi ei tagata. On ju nii? Ühelt poolt räägitakse, et abieluvõrdsus peab tähendama seda, et kõik peavad saama astuda abiellu nii, nii, nagu nemad abielu defineerivad. Teiselt poolt piiratakse ikkagi ära see, millena riik ise abielu aktsepteerib.

millisele ratsionaalsele kriteeriumile valitsuskoalitsioon oma arusaamises abieluvõrdsusest toetub, kui see on nii valikuline, et püüab abielu mõistega hõlmata vaid homoseksuaalsed suhted, mitte aga näiteks sugulaste ja rohkem kui kahe inimese vahelised suhted? Teiseks, kas valitsuskoalitsioon on nüüd või tulevikus valmis kaaluma abiellumise õiguse tagamist ka kolmest ja enamast inimesest koosnevatele inimkooslustele ning sugulastele, et reaalselt saaks tagatud kõigi võrdne õigus abielluda tähenduses, nagu valitsuskoalitsioon seda mõistab? Või kui ei, siis miks mitte? Kolmandaks, kas tunnistate, et kõigil lastel on loomulik õigus emale ja isale ning et riigivõimul on kohustus seda õigust austada ja kaitsta ning selle kohustuse osana ka kohustus hoiduda niisugustest seadusandlikest sammudest, mis nimetatud loomulikku õigust ei austa? Annan

Kõigepealt võib-olla üldisemalt ja siis küsimuste juurde. Nüüd, abiellumise õiguse on defineerinud riik ja seda seadusandja poolt muutnud üsna hiljuti, eelmise aasta suve hakul siin Riigikogus. Ja see näeb ette abiellumise võimaluse kahe täisealise inimese vahel ega näe ette muid võimalusi.Esimene võimalusi.Esimene küsimus: millisele ratsionaalsele kriteeriumile valitsuskoalitsioon oma arusaamises abielu võrdsusest toetub, kui see on nii valikuline, et püüab abielu mõistega hõlmata vaid homoseksuaalseid suhteid, mitte aga näiteks sugulaste ja rohkem kui kahe inimese vahelisi suhteid? Ma olen varasemalt korduvalt öelnud: abieluvõrdsuse eelnõu ei reguleeri mitmikabielu. Seda soovi ei ole valitsusel ega valitsuskoalitsioonil kunagi olnud. Kui me otsime vale ja tõe piiri, siis tõepoolest, need erinevad võimalikud vormid, mida te siin nimetasite, ei lähe kokku ka minu moraaliga,

Selle muutmist ei ole arutatud ega ka plaanita arutada. Kas valitsuskoalitsioon on nüüd või tulevikus valmis kaaluma abiellumise õiguse tagamist ka kolmest ja enamast inimesest koosnevatele inimkooslustele ning sugulastele, et reaalselt saaks tagatud kõigi võrdne õigus abielluda tähenduses, nagu valitsuskoalitsioon seda mõistab? Kui ei, siis miks? Tulen tagasi alguse juurde. Valitsuskoalitsioon soovis abieluvõrdsust tähenduses, et abielluda saavad täisealised inimesed nende erisustega, mis ka perekonnaseaduses on toodud. See puudutab erinevaid sugulusi, eeskätt õdede ja vendade, poolõdede, poolvendade, pere lapsendatud laste temaatikat. Valitsuskoalitsioon ei ole arutanud ega plaani arutada mitmikabielude teemat. Olen seda siin ka [varem] öelnud ja kordan veel: pean väga oluliseks sotsiaalseid rolle ja neid rolle, mis on inimestel perekonnas. Kui kaks last, sõltumata soost, kasvavad ühe perekonna lastena, olgu see kärgpere, olgu nad lapsendatud lapsed, samast soost lapsed, eri soost paari lapsed, kes kasvavad ühes perekonnas, siis seadusandja võiks jätkata seda joont, mis

kahe õena või kahe vennana, ei ole kohane omavahel abielluda ega ka kooselulepingut sõlmida. Kas tunnistate, et kõigil lastel on loomulik õigus emale ja isale ning et riigivõimul on kohustus seda õigust austada ja kaitsta ning selle kohustuse osana ka ka kohustus hoiduda niisugustest seaduslikest sammudest, mis nimetatud loomulikku õigust ei austa? Eelmise küsimuse või päevakorrapunkti juures ma juba vastasin, nii meie põhiseadus kui ka ÜRO lapse õiguste konventsioon räägib vanematest. Ja tõepoolest, ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 7 ütleb, et lapsel on õigus võimaluse piires tunda oma vanemaid ja olla nende poolt hooldatud, ja artikkel 9 piirab ära selle, et last ei tohi vastu vanemate

Ja selleks, et [sõnu] "või mõni muu vorm" ei hakataks sisustama väljaspool minu enda tahet, ütlen kohe ära, et enamasti on tegemist kärgperede vormidega, mis võivad olla väga erinevad.

Mul om täämba üts tähtsa teema hingel, mia puudutas mi maaelo ja kultuuri. Õgal istungivabal nädalil käü ma umah kandih inemistega kohtumah ja tii tuud külaraamatukogudõh. Külaraamatukogo' omgi nigu mi maaelo viimädse vahiposti, a njoo vahiposti' on nakanu murõnõma.Olukõrd om õks peris hull. Om pallo säänsit kotussit, koh raamadukogo om vallalõ õnnõ kats päiva nädalih. Ja ma kõnõlõ‑i väigokõsõst külast, a suurõst alõvist, mia oll inne haldusrehvormi vallakeskus. Näütusõs Haanja. A sääntsit kotussit on pall'o inäp. Parhilladsõs vallakeskuseh Rõugõn om raamatukogo vallalõ õnnõ kolm päiva nädalih – tuu om õnnõ puul normaalsõst tüükoormusõst.Albert Einstein om ülnü, õt tark inemine piat tiidmä õnnõ ütte asja.

Raamadukogo maanurgan omgi tuu ainumas kotus, koh täämbätsel pääval om inemisil võimalik lämmih tarõh kinkägagi väläpuul uma kodo kõnõlda ja maailma asju arota'.Katõ

kui pallo raamatit saa üts raamatukogo telli'. Näütusõs sääl, koh varõmp tull raamatukoko 30 vai 40 vahtsõt raamatit õgal kuul, lubas täämbä riiklik rahastus osta õnnõ viis Ja vald panõ‑i inämp rahha mano tuuperast, õt vallal olõ‑i inämp raamatukogo hoidjalõ võimalik eski täüspalka massa. Ma kai üte raamatukogo eelarvõt tõõsõn vallan. Näil om kogo perioodika tellmisõst 600 eurot aastaga pääle, a õnnõ üts maakonnaleht mass 220 eurot. Raamatukogo kõgõ suurõmb eelärverida on mis? Mis tõ arvatõ? Küte ja elektri. 2800 eurot. Ja ürituisi saa raamatukogo tetä õnnõ saja euro iist. Mitte õga kuu saja iist, vaid kogo aastaga joosul. Kas sääne saagi olõma mi tulõvigu Eesti tarkusõ ja kultuuri varamu? Eestin trükitas maailmas kõgõ inämp raamatit, a eski mi raamadukogo saa‑i näid inämp osta ja anda kõigilõ tasuta lukõ. Raamatukogo om jo taaskasutus ja kõgõ säästlikump kirändüse tarvitamisõ viis. Raamatukogo' saa-i imämp võtta vasta Eesti kiränikke. Ja ta saa‑i inämbüsel päevil võtta lihtsalt inemisi vasta. Taa om probleem, minkäga piami tegelemä. Piami tegelma sjooga umavalitsusi rahastusmudõli võtmeh ja ka vahtsõ raamatukogo sääduse võtmõh, minkä kotsilõ olõ‑s ütelgi raamadukogo tüütajal Tarto liinast kuni lõunapiirini midagi hääd ütelda. Mi piami uma põhisääduslikke väärtuisi kaitsma. Ma tennä ärakullõmise iist! Aitäh! Rohkem kõnesoove vabas mikrofonis ei ole. Vaba mikrofon on lõppenud ja tänane istung on lõppenud. Soovin teile jõudu meie töös. Aitäh!